Luka (HDZ)** Dame i gospodo zastupnici idemo sada na - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, prvo čitanje, P.Z. br. 184 Predlagatelj Klub zastupnika SDP-a. Ima još ovdje dva zakona koja bi, jučer sam najavio mogućnost da se spoje te tri točke, dakle i sljedeće dvije, međutim vidio sam reakciju gospođe Dragice Zgrebec koja se nije složila. Tako sam ja bar razumio s time bi u svakom slučaju da li ćemo pojedinačno raspraviti o ovim zakonima ili ćemo ih raspraviti spojene točke. Polazim od neke racionalnosti. Međutim ukoliko postoji posebni razlozi da se točke rasprave pojedinačno, ja mislim da to treba prihvatiti. Ima li nekih drugih mišljenja? Znači na prelazimo na točku dnevnog reda. Ipak ćemo pojedinačno raspravljati o svakoj točki. Jesam ja dobro razumio gospođo Zgrebec ovo? Dobro. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobiti, prvo čitanje, broj 184. Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Dragica Zgrebec u ime predlagatelja. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Predstavniče Vlade, kolegice i kolege. Četiri zakona su danas na dnevnom redu ovog zasjedanja kojima klub SDP-a zapravo je predstavljao proračunsku politiku za 2009. godinu i očekivali smo da će oni biti raspravljeni prije donošenja proračuna za 2009. godinu. Od ta 4 prijedloga 3 ćemo danas na ovoj sjednici i raspraviti. S obzirom da oni nisu raspravljeni prije donošenja proračuna u neku ruku eto oni će se provući u raspravi i prihvaćanju već kada imamo prihvaćeni proračun za ovu godinu. S obzirom da je već u drugom polugodištu 2007. godine započeo rast inflacije i da smo imali upozorenja da će inflacija utjecati na gospodarski rast i gospodarski tijekove u Hrvatskoj, mi smo već početkom 2008. godine upozoravali na probleme koji se mogu javiti u domeni gospodarstva i predlagali određene promjene zakona koji naravno nakon rasprave i negativnih mišljenja Vlade nisu prihvaćeni. Danas kada gotovo nitko više ne dvoji da je Hrvatska u recesiji. Mi zapravo kažemo da korijeni, uzroci recesije nisu samo posljedice globalne financijske krize već su oni dobrim djelom i posljedica sustava koji mi gradimo u Hrvatskoj. U ovom trenutku raspravljamo o promjeni Zakona o porezu na dobit. unije imaju isključivu odgovornost za razinu izravnog oporezivanja, dakle na poreze koji se primjenjuju na plaće i porez koji se primjenjuje na dobit. One utvrđuju i stope takvih poreza, uštede i kapitalne dobitke. Prema tome, ovakva izmjena nije u nesuglasju sa zakonodavstvom Europske unije i mi kao država smo samostalni da uređujemo odnose u ovoj domeni porezne politike. Naš postojeći Zakon o porezu na dobit utvrđuje stopu oporezivanja od 20% i to nije stopa koja je visoka u odnosu na neke druge države koje oporezuju dobit. Mi imamo i određene olakšice koje se primjenjuju kao porezne olakšice i to olakšice i oslobođenja za porezne obveznike na područjima posebne državne skrbi, oslobođenja za porezne obveznike na području grada Vukovara, olakšice za porezne obveznike na područjima brdsko-planinskim, olakšice i oslobođenja za porezne obveznike u slobodnim zonama, oslobođenja za porezne obveznike koji su registrirani i obavljaju isključivo istraživačko-razvojnu funkciju. Zatim imamo posebne poticaje za ulaganja i poticaj poreznim obveznicima osnovan u svrhu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom. U ovom prijedlogu mi predlažemo zapravo intervencije u poreznu osnovicu u smanjenjima i povećanjima. Premda mi imamo u dosadašnjem razdoblju dosta visok udio investicija u bruto društvenom proizvodu, međutim one su zapravo u najvećem dijelu javne investicije koje imaju dugačak vremenski period povrata a na stope rasta BDP-a značajno u ovom razdoblju utječe i osobna potrošnja. u ovom razdoblju a oni će se zaoštravati u 2009. godini je usporavanje kreditne aktivnosti, povećanje kamata na kredite i sve nepovoljniji uvjeti dobivanja kredita. Investicijska aktivnost u Hrvatskoj uvelike ovisi o javnim investicijama a doprinos segmenta privatnih investicija je nizak i njega bi trebalo dodatno osnaživati. Da dolazi do usporavanja investicijskog ciklusa pokazuje i podatak o padu građevinskih radova. Analitičari su skeptični prema planu rasta BDP-a i u 2008. godini a pogotovo sada u 2009. godini što se vidi i iz do sada objavljenih statističkih podataka. Tako smo na primjer imali još početkom godine relativno zadovoljavajuću stopu rasta BDP-a koja je u prvom kvartalu iznosila 4,3% da bi ona pala na 3,4, u ovom pretposljednjem kvartalu na 1,6% a neki prognoziraju da će zadnji kvartal završiti možda i sa negativnom stopom gospodarskog rasta i da će ukupni gospodarski rast u 2008. godini biti čak i ispod 3%. Mi smo pri prihvaćanju Državnog proračuna za 2009. planirali stopu rasta od 2%, međutim i tu sada imamo već sada određene korekcije na početku godine. Neki čak kažu da ćemo biti jako zadovoljni ako nećemo imati pad gospodarskog rasta. Hrvatska ima i nizak udio radno aktivnog stanovništva u zaposlenima. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2007. godini Hrvatskoj je bilo radno sposobnog stanovništva starijeg od 15 godina nešto više od 3 milijuna i 640 tisuća od čega aktivnog milijun 760 a zaposlenih milijun i 563. Stopa aktivne zaposlenosti iznosila je 48% a stopa same zaposlenosti nešto manje od 43% što je vrlo nizak. Stopa zaposlenosti u prvom kvartalu bila je manja čak i u odnosu na te 2007. godine, bila je manja nego što je to bilo u drugom polugodištu 2006. godine. Za rast proizvodnje i osiguranje prihoda države i mirovinskih fondova potrebna nam je i veća zaposlenost radno sposobnog stanovništva a ona se može osigurati samo otvaranjem radnih mjesta u realnom sektoru. Da imamo problema i sa industrijskim rastom koji zapravo osigurava realne stope rasta vidimo iz toga što u 2008. godini pet mjeseci imamo pad industrijske proizvodnje a zabrinjavajuće je što je taj pad zabilježen kontinuirano u zadnja tri mjeseca prošle godine. U takvoj situaciji potrebno je reagirati određenim gospodarskim mjerama, između ostalog i u poreznoj politici. Hrvatsko gospodarstvo istina u zadnjih godina je ostvarivalo veću dobit od gubitaka. Tako je u 2007. godini iznosila 36,7 milijardi kuna dok su gubici bili osjetno manji, svega nešto manje od 12 milijardi kuna. Na temelju takvih rezultata u 2008. godini isplaćena je dividenda u iznosu od 4,6 milijardi kuna ili čak 12,5% ostvarene dobiti. Najveći dio isplaćene dividende odnosi se na tvrtke koje su u pretežno stranom vlasništvu a treba napomenuti da se u Hrvatskoj ne plaća porez na dividendu, dakle takvi prihodu su zapravo najniže oporezivani jer se plaće oporezuju u rasponu od 15 do 45% a kapitalni prihodi od svega poreza na dobit od svega 20%. Mi imamo zabrinjavajući trend i u gospodarstvu. Za prvih devet mjeseci prošle godine naši poduzetnici ostvarili su pad bruto dobiti za oko 9% a udio investicija u dugotrajnu imovinu u tom razdoblju opao je za skoro 6%. Problemi su sve zaoštreniji i u likvidnosti. Likvidnost ponovo postaje jedan od glavnih problema u gospodarstvu tako da zadnji podaci govore da je blokirano oko 2 tisuće poduzeća sa ukupnim iznosom blokiranih sredstava od 702 milijuna kuna a uglavnom se odnose na

Oko 20 tisuća pravnih subjekata ima nepodmirene dospjele obveze u iznosu od preko 14 milijardi kuna a u tim poduzećima radi gotovo 36 tisuća radnika. To su problemi koji će se zaoštravati u narednom razdoblju i o tome zapravo moramo voditi računa i ne smijemo se oglušiti na ovakvo stanje. Što mi predlažemo? Predlažemo intervenciju u članak 6. i članak 7. postojećeg Zakona o porezu na dobit. I to na način da u članku 6., u stavku 1. koji govori o smanjenju porezne osnovice, umanjenje osnovice povećamo za reinvestiranu dobit, dakle, onaj dio dobiti koji će se uložiti u investicije i u zadržanu dobit. Drugim riječima, onaj dio dobiti koji se neće isplatiti kroz dividende ali će se koristiti za tekuću likvidnost u tvrtci. ukoliko se u narednim godinama takva dobit isplaćuje potrebno je na nju platiti porez pa predlažemo da se u članku 3. koji govori o povećanju porezne osnovice poveća porezna osnovica za isplaćenu zadržanu dobit iz tog perioda. Mi smo predložili da ove izmjene zakona stupe na snagu 1. siječnjem računajući da će se zakon raspraviti prije donošenja državnog proračuna za tekuću godinu. Mišljenje Vlade je takvo da ona naravno odbija ovakav prijedlog, ona se u svome mišljenju također osvrće na sve moguće porezne olakšice koje do sada imamo. zapravo ne odbacuje u cijelosti mogućnost da se na ovakav način smanjuju porezne osnovice poduzetnika. Međutim, kaže se da bi to kompliciralo evidencije i zapravo pravilo malo problema poreznoj upravi. Što mi ne možemo prihvatiti takvo razmatranje jer mislimo da danas u eri ovakve informatičke opremljenosti pojedinih institucija zapravo ne može biti govora da bi određene evidencije bile zapravo problem za određenu instituciju. Govori se o tome da je teško pratiti reinvestiranu dobit, odnosno da je teško pratiti neisplaćenu ili zadržanu dobit. Međutim, mi smatramo da to nije tako jer se i jedno i drugo evidentira u poslovnim knjigama i vrlo lako je moguće vršiti takvu kontrolu. Govori se da bi došlo do određenog smanjenja poreznih prihoda po toj osnovi, međutim, mi smo već sada svjedoci, kao što sam rekla u prethodnom dijelu da imamo i pad investicija, da imamo i pad dobiti pa će onda analogno tome i porez na dobit biti manji ako poduzetnicima pada bruto dobit. Znamo da su troškovi značajno porasli i početkom godine što se tiče energenata i takve negativne tedencije zapravo će biti i tijekom čitave ove godine. Smatramo da upravo ovakvim mjerama koje će rasteretiti troškove poslovanja s jedne strane a s druge strane smanjiti poreznu presiju zapravo možemo pomoći gospodarskim subjektima da u vrijeme recesije lakše posluju i ostvaruju bolje rezultate, da zadržavaju radna mjesta, eventualno otvaraju nova radna mjesta a time zapravo profitira i država i lokalne zajednice jer će dobivati adekvatni dio njihovih poslovnih rezultata kroz poreznu politiku. Hvala lijepa. Uvaženi Ivica Mladineo, državni tajnik u Ministarstvu financija i ravnatelj porezne uprave. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Vlada ostaje pri svojem mišljenju, moram samo napomenuti da je stopa poreza na dobit jedna od manjih u Europi, da je veliki broj olakšica koji se primjenjuju u Zakonu o porez na dobit, tako da efektivna stopa ispod 19%. S ovim prijedlogom da se na reinvestiranu dobit ne plaća porezna dobit i da se odgodi plaćanje, ustvari da se porezna dobit plaća tek kada se isplati dobit. Ipak bi došlo do manjeg, naplate poreza, tako da bi za reinvestiranu, koliko ide na jednu trećinu za dvije milijarde i 400 milijuna bilo manje poreznih prihoda, a kod ovog načina plaćanja da se plaća dobit kada se isplati dobit. U početku bi također došlo do poremećaja, naročito sa primjenom izmjena ovoga, jer znamo da je to samo odgoda plaćanja koja bi se u kasnijim razdobljima ipak naplatila. I to bi za početak bilo sigurno jedno dvije milijarde ako ne i više. Evo toliko, a koliko bude, tu sam. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 22. sjednici održanoj 9. prosinca 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru aktualnim od 28. listopada 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je na temelju odredbe članka 65. ovoga Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo. U raspravi na Odboru prevladalo je mišljenje kojim se podupire stajalište Vlade Republike Hrvatske da se ne podrži predmetni zakon iz razloga što su porezne olakšice, oslobođenja i poticaji vezani uz porez na dobit propisani između ostaloga i posebnim propisima: Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko-planinskim područjima, Zakonom o obnovi i razvoju grada Vukovara, Zakon o poticanju ulaganja, Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti u visokom obrazovanju. Navedeni posebni zakoni koji propisuju porezne obaveze usklađeni su sa pravnom stečevinom Europske unije i europskim sustavom državnih potpora a propisuju umanjenje stope poreza na dobit ispod propisane stope od 20%. A u nekim slučajevima stopa poreza na dobit iznosi i 0% Osim navedenog, postoji i smanjenje osnovice poreza na dobit sukladno Zakonu o porezu na dobit, a uvođenje novih olakšica koje bi smanjile osnovice poreza na dobit utječe i na smanjenje prihoda od poreza na dobit u Državnom proračunu Republike Hrvatske budući da je poreza na dobit u u cijelosti prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske procjenjuje da će se u Državnom proračunu Republike Hrvatske prihodi od poreza na dobit smanjiti za oko 2,4 milijarde kuna u slučaju prihvaćanja odredbi predloženog zakona. Nakon provedene rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova, 7 glasa za i 6 glasova protiv, predložiti Hrvatskom saboru zaključak da se ne prihvati Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prvo ćemo vodit raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Činiti je skupo, ne činiti je najskuplje. Zato smo i poslali ovaj prijedlog u proceduru. A kakvo je trenutno stanje u Hrvatskoj najbolje govore pokazatelji. Gospodarska aktivnost stagnira. Industrijska proizvodnja je pala. Samo u studenom je zabilježen pad industrijske proizvodnje od -3,5%, a da ne govorim o tome da je gospodarstvo pretrpilo 2 milijarde kuna izravne štete zbog neadekvatnosti odgovora na plinsku krizu. Pala je i osobna potrošnja uzrokovana i padom dohotka. Po prvi put u 6. mjesecu prošle godine plaće su realno pale u Hrvatskoj zadnji put od '99. godine. Neki tradicionalni, nisko profitabilni industrijski sektori poput tekstila, kože i obuće sve su u težem položaju do te mjere da je ugrožen njihov opstanak. Smanjuje se potražnja i rastu troškovi poslovanja što u konačnici uzrokuje i prijeti otkazima radnika. Raste nelikvidnost u sustavu. Samo u godinu dana broj blokiranih pravnih osoba porastao je 30%, a iznos nepodmirenih obveza za čak 66%. Država se financira u domaćem sektoru i potiskuje mogućnost financiranja privatnog, privatne inicijative u domaćem sektoru i tako još do kraja traumatizira njihov položaj. Zato smo i predložili ovaj zakon, da bi poslali poruke javnosti, građanima, ali ne samo kao SDP, nego kao svi zastupnici Hrvatskog sabora ukoliko ga prihvatite. Da država brine za gospodarstvo, da država brine za radna mjesta i da država brine za ljude u ovoj zemlji. Zakon u kojem bi se uvela kategorija reinvestirane dobiti i koja se ne bi oporezivala, pretpostavlja tri temeljna cilja. Prvi je poticanje na investicije jer želimo u ovoj godini osigurati da poduzetnici investiraju bez straha od poreza na dobit. manji rizik za investicije, dakle u investicije će zbog manjeg rizika moći investirati tako da će donijeti i detaljnije poslovne planove. U konačnici, to će osigurati očuvanje radnih mjesta, a i lokalna samouprava tj. prihodi jedinica lokalne samouprave će imati više zbog poreza na dohodak u svojim proračunima. Odgovor na svjetsku financijsku krizu i na strukturnu krizu u Hrvatskoj. Moramo se zapitati što Europa radi. Europa je ponudila plan za spas europskog gospodarstva težak 200 milijardi eura, sa dvije ključne stavke: investiranje u potrošnju u sljedećoj godini i poticanje pametnih investicija poput investiranja u infrastrukturu i energetiku, poput očuvanja malog biznisa, poput poticanja strukturnih reformi tamo gdje nisu napravljene, poput reducirane stope PDV-a za radno intenzivne službe što smo također predložili, poput povećane edukacije za radnike koji traže promjenu poslova. A što hrvatska Vlada radi, što je Hrvatska država napravila u prošlom razdoblju? Samo ću vas podsjetit da ste u ovom Saboru i određene porezne olakšice, koje su postojale za obveznike na područjima posebne državne skrbi, derogirali. Porukama o zamrzavanju odnosno ne zamrzavanju plaća poslana je poruka investitorima ne znamo što treba radit u fiskalnoj politici, ne morate doći. Jer oni planiraju sa periodom investicija od 5 do 8 godina. Tko će platiti štete 2 milijarde kuna zbog plinske krize? I ono što najviše me boli i što me najviše pogađa je samo 2% više ove godine za Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u godini u kojoj Europa odvaja 200 milijardi eura za za spas europskog gospodarska. A kako stoje stavke u proračunu, sada ću vam pročitat. Za ovu godinu predvidjeli ste manje za brodogradnju 25%, manje 100 milijuna. Za poticanje proizvodnje, proizvoda, inovacija i povezivanje sa znanošću 20% manje, 15 milijuna kuna. Za povećanje konkurentnosti hrvatske industrije čak 30% manje, 50 milijuna kuna. Za restrukturiranje i razvoj pojedinih grana industrije čak 30% manje. I što je na kraju i najdramatičnije, subvencije za poticanje izvoza čak 60% manje. To su stavke u državnom proračunu, nisam ih ja izmislio, možete ih provjeriti. Što SDP radi? U proceduru smo zato jer nemamo vremena čekati, mi imamo odgovornost za ovu zemlju, poslali 15 zakona, 10 odluka i zaduženja. Sve skupa, 25 antirecesijskih prijedloga. Još će sigurno dosta govora biti i o uštedama. N0o međutim, uštedama, rebalansom, pravilnijim planiranjem mogu se neke stvari spriječiti i mogu se potaknuti investicije. Također, trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu mogu štediti. Također treba zadužiti Vladu i za preispitivanje menadžerskih ugovora i naknada u nadzornim odborima za tvrtke u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske te utvrditi prioritete u javnim investicijama i ulaganjima u energetiku. Da rezimiram, što Europa radi? "European Commision recovery plan" težak 200 milijardi eura za poticanje gospodarstva. Što SDP radi? 25 prijedloga, antirecesijskih prijedloga za spas ove zemlje. Što HDZ radi protiv recesije? Ništa. A u gospodarstvu krivo, sa 0% povećanja za gospodarstvo. Skupo je činiti, ali najskuplje je ne činiti. Za gospodarstvo, za građane, za njihove obitelji. I na kraju molio bih da svi zastupnici u ovom Saboru shvate da Sabor ne treba biti mjesto na kojem se problemi stvaraju nego da treba biti mjesto na kojem se problemi rješavaju. Zato vas pozivam sve da podržite naših 25 antirecijskih prijedloga. Ovo je jedan od njih. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Uz niz netočnosti koje je kolega iznio, a koje ćemo demantirati tijekom naših nastupa, ja ću ovom prilikom samo dvije ključne. Kolega kaže HDZ protiv recesije ne radi ništa. HDZ je protiv recesije donio proračun koji još uvijek drži vodu. Donio je praćenje tog proračuna. Ako niste dobili plaću za ovaj mjesec ja vam se ispričavam, koji još dakle uvijek drži vodu. Ima povjerenstvo Vlade, ima povjerenstvo izvan Vlade, stručnjaka koji prate zbivanja i ad hoc reagiraju ako treba. I napokon donio je proračun u kojem se restrukturira zdravstvo u kriznoj godini da se rastereti gospodarstvo, rastereti se na teret najvećeg socijalnog davanja. To je zdravstvo. Drugi netočan je, da je SDP donio 25 antirecesijskih priloga. Ako su svi prilozi kao ova tri, onda to nisu antirecesijski, nego recesijski prilozi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo drugi ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Božica Šolić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ispravila bih navod, već me kolega gospodin Hebrang ispravljao je taj dio. Ali nije točno da Vlada ne poduzima ništa protiv recesije, a da SDP je predložio 25 recesijskih zakona. To nije točno. Devet godina vodite grad Zagreb kojeg ste doveli praktički u minus od 13 milijardi kuna. Gospodo, to su vaši recesijski prijedlozi i vaš recesijski zakon, da ste građane grada Zagreba natjerali u dugoročnu krizu i to samo SDP zna, drugo niš. Zahvaljujem. Idemo dalje s raspravom. Na redu je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite.

lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Klub zastupnika SDP-a u paketu ekonomskih mjera uputio je u saborsku proceduru i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit Klub zastupnika SDP-a predlaže u svrhu povećanja gospodarskih investicija i to na način da se od oporezivanja izuzme ostvarena dobit tekuće godine koja se ulaže u investicije, odnosno zadržava dobit u obrtne svrhe. Istodobno ovim prijedlogom izmjena i dopuna povećava se porezna osnovica za isplatu i zadržane dobiti iz ranijih razdoblja koja se isplaćuje kao dividenda za koju prethodno nije plaćen porez na dobit. Hrvatskom gospodarstvu je doista potrebno povećanje gospodarskih investicija, ali je potrebna sustavna analiza zbog čega su gospodarske aktivnosti u opadanju i koje promjene je nužno poduzeti da bi se poduzetnički projekti pokrenuli. Taj složeni ekonomski problem nije rješiv jednostranim ekonomskim mjerom ili jednostranim ekonomskim mjerama koje sa sobom povlače i odgovarajuće pozitivne ali i negativne ekonomske učinke. Svaka promjena u bilo kojem segmentu društva, a posebice u osjetljivom dijelu fiskalne politike sa sobom donosi i prednosti i nedostatke. I u ovom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o dobiti istaknute su prednosti i očekivanja koja bi se tim izmjenama i dopunama ostvarili. Ali se ne analiziraju i posljedice eventualnih takvih promjena. Promatranja predviđenih i očekivanih učinaka samo iz jedne perspektive može nas uputiti na nepotpune, a ponekad i na pogrešne zaključke. Dubinsko sagledavanje problema zahtijeva realnu procjenu mogućnosti ostvarenja postavljenih očekivanja, ali i realnu procjenu primjene predloženih mjera i primjene u praksi, kao i realnu procjenu ostvarenja predviđenih učinaka. Istinita je tvrdnja predlagatelja da za provedbu ovih izmjena i dopuna Zakona o dobiti nije potrebno osigurati dodatna sredstva, ali je zanemarena činjenica da bi se u tom slučaju prihodi državnog proračuna umanjili za 2,4 milijarde kuna. Taj smanjeni prihod državnog proračuna nastao bi temeljem predložene reinvestirane dobiti, te još dodatno bi nastalo umanjenje prihoda državnog proračuna temeljem predloženih promjena u pogledu zadržane dobiti. Treba naglasiti da je prema Zakonu o neposrednim porezima već bilo predviđeno da strane i domaće, pravne i fizičke osobe ne plaćaju porez na dobit na dio, odnosno na dio dobiti koji reinvestiraju u cilju povećavanja ili moderniziranja proizvodnih kapaciteta kako u vlastitim, tako i u drugim poduzećima. Navedeno umanjivanje osnovica poreza na dobit prema tom zakonu neposrednim porezima nije dalo očekivane rezultate jer je bilo poteškoća u provođenju čega je taj sustav od 1994., odnosno točnije s 31.12.'93. napušten donošenjem Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak. Nesporno je da su investicije jedan od najvažnijih čimbenika gospodarskog rasta. Nesporno je da je i visina stope poreza na dobit među odlučujućim i stimulativnim čimbenicima poduzetničkih aktivnosti. Visina stope poreza na dobit u iznosu 20% jedna je od najnižih u Europi i zasigurno jedna od najstimulativnijih stopa za poduzetničku aktivnost. Ali za gospodarski rast i za investicije nije odlučujuća stopa na dobit. Među odlučujućim čimbenicima je cijena kapitala, visina kamatnih stopa i bez odgovarajućih kamatnih stopa je nemoguće očekivati gospodarske investicije. I sve zemlje Europe i svijeta koje su zatečene u ovakvim kriznim vremenima, koje je pogodila recesija upravo primjenjuju tu najučinkovitiju mjeru smanjenje cijene kapitala, smanjenje kamatnih stopa koje omogućuju gospodarstvenicima i poduzetnicima nova ulaganja. Ta nova ulaganja u Hrvatskoj doista izostaju, ali nije istinita tvrdnja da u Hrvatskoj ne postoje gospodarski i poduzetnički projekti. Oni postoje, ima ih na stotine. Međutim stoje jer ne mogu se financirati uz ovako visoku kamatnu stopu. Ne postoji ili rijetko koji postoji gospodarski projekt koji se može financirati dugoročno uz kamatnu stopu 12, 13 ili 14%. To je osnovni razlog zbog čega izostaju gospodarske investicije i poduzetničke aktivnosti se ne razvijaju, a ne stopa poreza na dobit. Zbog svega iznijetog, klub HDZ-a ne podržava donošenje izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, nije istina da je visina stope poreza na dobit Hrvatskoj jedna od najnižih u Europi, nego se nalazi negdje u sredini te ljestvice, a smanjenje ove stope, dakle ovaj prijedlog zakona predstavlja jedinu mogućnost preživljavanja hrvatskog gospodarstva, a vjerujem da je konačno i ministar Šuker shvatio da smo u banani. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo s raspravom. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Izvolite.

da se od oporezivanja izuzme ostvarena dobit tekuće godine koja se ulaže u investicije, odnosno obrtna sredstva do eventualne isplate. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržati ćemo ovaj prijedlog zakona kojim se reinvestira na dobit, ne oporezuje kao jednu u nizu mogućih antirecesijskih mjera. Ovaj prijedlog zakona upućen je u saborsku proceduru u listopadu prošle godine, te smo, evo tek nakon nekoliko mjeseci dobili priliku da raspravljamo o ovoj zakonskoj inicijativi. Istovremeno, upravo u to vrijeme u rujnu 2008. godine kad je cijeli svijet govorio o nadolazećoj krizi i recesiji, nas su gotovo svi članovi Vlade uvjeravali s porukama kako nadolazeća kriza i recesija nije naš problem i kako će Hrvatska spremna dočekati nadolazeća krizna vremena. Pa i u momentu kada je posve jasno da je Hrvatska praktično u recesiji, retorika izvršne vlasti je još uvijek da recesija ide šumom, a mi drumom, dakle ne stanuje kod nas. U vremenu kad se svakodnevno razgovara o tome tko će opstati, a tko propasti, kako će država i građani preživjeti udar i s kojim žrtvama, hrvatska vlast ne samo da nam i dalje sugerira da nema tako ozbiljnih razloga za brigu, državne financije su pod kontrolom, PDV se puni po planu, nego svoju odgovornost za donošenje ionako zakašnjelih antirecesijskih mjera prebacuje na razne neformalne instance koje se osnivaju. U međuvremenu, radnici gube posao, a niz tvrtki je korak pred zatvaranjem, a pregršt nas je signala godinama upozoravalo da se održivi gospodarski rast ne može ostvariti bez jačanja poduzetničkog kapaciteta zemlje. Signali su dolazili i iz pozicioniranja Hrvatske u svjetskim istraživanjima konkurentnosti, poduzetništva, kvalitete regulatornog okvira, korupcije, ali i domaćih upozorenja, posebno iz Hrvatske narodne banke. Čak i da nije bilo tih upozorenja, bilo je dovoljno slušati iste i iste priče očaja poduzetnika o neuspješnim bitkama s administrativnim barijerama, o nemogućnosti fer dobivanja posla na tržištu ili o nedostatku pojedinih struka na tržištu radne snage i upitati se zašto takve situacije postaju naši gospodarski evergreeni? Je li moguće da ih ne znamo riješiti? Zbog takvih evergreena izgubljeno je povjerenje u institucije od institucija nositelja ekonomske politike do institucija koje štite pravo na jednake šanse u gospodarskoj utakmici. Preostaje nam se nadati da će iz šutnje koja vlada u Banskim dvorima kad je o antirecesijskim mjerama riječ, proizaći rješenje i to u kratkom roku. Gospodarstvo nema vremena čekati jer počne li se s konkretnim mjerama i akcijama, tek nakon svibanjskih lokalnih izbora, to bi moglo biti prekasno za mnoga radna mjesta. Jedna od tih mjera je upravo i ova o kojoj danas raspravljamo, a to je da reinvestirana dobit bude neoporeziva. Država mora odmah zaustaviti neoporezivu isplatu dividendi i poticati reinvestiranje u proizvodnju, a to isto mora uvjetovati i svojim partnerima u vlasništvu, bez obzira o kome se radi. Banke koje si već dugi niz godina isplaćuju milijarde kroz dividendu, ako i dalje žele podršku ove države, onda i one moraju preuzeti odgovornost za ovaj trenutak krize u kombinaciji normalno s državom, a ne i dalje inzistirati na ekstra profitu na grbači građana ove zemlje. U tom kontekstu, podržavamo inicijativu Kluba zastupnika SDP-a jer upravo je država ta koja je izvlačenjem dobiti kroz dividendu omogućila nastavak ove jalove politike kruha i igara, a u pravilu stranim partnerima u vlasništvu isplatu znatnih neoporezivih iznosa dividende. Pored ove mjere, za izlazak iz strukturne gospodarske krize i recesije, mi u HNS-u kontinuirano nudimo čitav niz mjera koje su već trebale biti provedene. Neke su, prva i osnovna je rast plaća i potrošnje unutar okvira gospodarskog rasta i rasta produktivnosti. Druga je zaustavljanje nerazumnih troškova poput izgradnje Pelješkog mosta. Treba zaustaviti i masovno nepotrebno zapošljavanje rodbine i prijatelja u javnim institucijama i tvrtkama, kao što je na primjer HAC koji po kilometru autoceste u ovom trenutku ima 70% više zaposlenih od europskog prosjeka. Država mora odmah zaustaviti isplatu dividendi i poticati reinvestiranje u proizvodnju, a to isto mora uvjetovati svojim partnerima u vlasništvu. HBOR mora biti ključni mehanizam za podršku proizvodnji i izvozu s naglaskom za turizam. Isti takav mehanizam mora se i osmisliti i za program poticajne stanogradnje. Dio tereta treba prenijeti na bogate u Hrvatskoj hitnim donošenjem Zakona o porezu na imovinu. Uz ove mjere, nužan je i paket socijalnih mjera za one koji će nažalost ostati na cesti ili neće primati plaću za svoj rad. Vlada treba pod hitno preuzeti i ispoštovati obvezu plaćanja dugova u roku od 90 dana. Smatramo da zakonom treba definirati pravo naplate tvrtki i dobavljača u odnosu na državu i javna poduzeća. Država koja ne poštuje vlastite zakone nije država. I na kraju, želimo ponovno poručiti svima, ovo nije vrijeme dokazivanja tko je pametniji, nego je vrijeme da pokažemo da li smo svi mi zajedno toliko pametni da izađemo iz ove krize i recesije.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Eto, za razliku od za razliku od Zakona o doprinosima kojem klub SDP-a predlaže smanjenje 9 milijardi kuna, znači zdravstvu kojeg IDS neće podržati, ovaj zakon će IDS apsolutno podržati jer ovdje je riječ o reinvestiranju ostvarene dobiti. 2009. ja to ne bih volio, ali bojim se da će biti godina jednog gospodarskog, socijalnog, monetarnog, financijskog sloma. Ja se čak, dobro zbog toga se ne bojim, ali sam gotovo uvjeren da će ljudi ove Vlade ući u memoriju hrvatskih građana kao oni koji će uživati kao najpopularnija Vlada. Svi parametri su u ovom trenutku u ovoj državi su katastrofalni. Rast bruto društvenog proizvoda ne da će biti 2%, daj Bože da bude koliki je bio 2008. mi imamo pad zaposlenosti. Mi ne damo čak ljudima niti da rade nedjeljom, tamo gdje bi se mogla ostvariti koja kuna. pada kupovna moć, nema investicije, padaju prihodi od PDV-a, pada uvoz, pada izvoz, rastu troškovi sanacije brodogradnje, bez obzira što su subvencije manje. Mi imamo takvu situaciju da smo od 2000. godine na ovamo brodogradnji više novaca dali no što su brodogradilišta ostvarili prihode prodajom brodova. To se jasno ne odnosi na "Uljanik". Padaju krediti, rastu kamate, nema stranih investicija, nema prihoda niti od privatizacije, niti će ih biti, nema deviznih doznaka, raste nelikvidnost u ovom trenutku preko 19 milijardi kuna. Vanjski dug kojega je premašio 39 milijardi eura ili 50 milijardi dolara. Samo 2009. država Hrvatska trebati će vratiti ili osigurati 11,2 milijarde eura. I to npr. do 31. trećeg treba vratiti 2,5 milijarde eura, u drugom tromjesečju 2,7 milijarde eura itd. do 11,2 milijarde eura. Opstanak ove države ne ovisi o tome da li ćemo mi osigurati devize i da li ćemo moći platiti te sve obveze, nego da li ćemo moći prolongirati tu silnu zaduženost. U ovoj godini početi će slabiti pozicija i Hrvatske narodne banke. U ovoj fazi oni su spasili možemo reći banke, ali sa ovih jednom milijardom eura koje koje će Hrvatska narodna banka otpisati ili otpustiti poslovnim bankama 2009. sigurno se neće uspjeti osigurati stabilni tečaj. Iako si mi moramo postaviti pitanje da li je taj čvrsti tečaj kune bio jedan od razloga tako maloga izvoza i situacije u kojoj se država Hrvatska nalazi na današnji dan. Ali danas kada su naši građani prezaduženi, ako se ne varam nekih 123 milijarde kuna prema domaćim bankama, plus gospodarstvo 80 milijardi kuna, ne računajući vanjski dug, jasno da je stabilna kuna ključ opstanka naših građana. Majke banke, to je prognoza Međunarodnog monetarnog fonda zbog slabljenja valuta istočno Europskih država razmišljaju čak i o povlačenju novaca iz svojih banaka, ne znam u nama susjednim zemljama. Jednostavno ih više ne žele kreditirati. Da li je Hrvatska u tom žrvnju, ostaje da se vidi. Ali činjenica je da i kuna naprosto slabi. U 2008. od kolovoza do siječnja znači 2009. funta naspram eura slabi 13%, Švedska kruna 14%, zato mi nemamo turiste iz Švedske. Norveška kruna 17% zbog pada cijene nafte, Mađarska forinta 17,5%, Češka kruna 13%, Slovenija se spasila zbog eura, Hrvatska kuna negdje oko 4%. Država će, a to sam govorio i prilikom usvajanja proračuna za 2009. ispred gospodarstva de facto povući sav novac iz naših poslovnih banaka. I upravo to je danas na djelu. Hrvatska neće izbjeći nakon lokalnih izbora rebalans proračuna. Pitanje koliko je uopće moguće računati da će taj proračun ići na dolje, možda 5, možda 10%. Bojim se da krajem godine nećemo izbjeći niti intervenciju MMF-a. Hrvatsku želim u to vjerovati, neće pogoditi socijalno nezadovoljstvo. Zašto neće? Radi godine u kojoj ćemo biti stalno u izborima, lokalnih odnosno predsjedničkih, ali postavlja se pitanje, što je nakon nakon toga. Što mi činimo? Mi smo ja se usuđujem reći od 2000. do 2009. vodili politiku, ništa nećemo. Mi smo bili apsolutno protiv svega i LNG i Družbe "Adrija" i golfa, i hotela, i ne znam industrije itd. Mi smo mogli privući u tom periodu između 4, 5 milijardi eura, otvoriti 50-ak tisuća radnih mjesta, a danas više nema ni novaca, niti ima investicija, niti je netko spreman ulagati na prostoru Republike Hrvatske. Jasno je da je danas prioritet spasiti kunu, a da pomoći gospodarstvo, kako, koliko je to moguće unutar proračuna, to ću nešto kasnije govoriti i izvršiti prijeboj potraživanja među poslovnim subjektima, rok PDV-a sa 30 dana protegnuti na 45 dana, ne dirati jasno plaće. Jednom riječju, ajde usuđujem se to kazati za ovom govornicom istrijanizirati državu Hrvatsku kako bi se konačno gospodo koji se smijete počelo u ovoj zemlji raditi. A kada govorimo o istrijanizaciji Hrvatske, onda ću vam reći da danas Istra ima 7 puta veći izvoz nego '90.-te bez obzira što i ja u ovoj godini koja je pred nama očekujem gubitak između 2,5, do 3 tisuće radnih mjesta. Ali znam da istarska poduzeća od države nisu dobile za svoj poslovni program niti jedne kune. niti jedne kune. Dapače, istarske tvrtke preko "Uljanika" ili "Uljanik plovidbe" spašavaju jedan "Treći maj", prije toga "Viktor Lenac" i da ne nabrajam dalje. Ta ista brodogradnja kojoj se samo ove godine otpisuje 4,5 prošle pardon, a ove će još toliko. Kada je riječ o "Uljaniku" istarskim brodogradilištima, ta brodogradilišta od države neće dobiti niti jedne kune. To je ono kada govorim da je potrebno ovu zemlju istrijanizirati. I zato Istra gospodo danas ima više radnih mjesta, nego '90. i manju nezaposlenost nego 1990. godine. Postavlja se onda i pitanje tko će u ovim okolnostima snositi najveći teret ove krize? Turizam, jasno da će biti na udaru. Možda ćemo ostvariti brojke kao i lani, govore minus 300 tisuća gostiju koji bi mogli biti ovdje. To je negdje oko 2 milijuna i 100 tisuća noćenja, to neće biti toliko tragično. Ali će vanpansionska potrošnja biti sigurno 15, 20 ako ne i više posto manja no što je bila 2008. A 2008. je bila toliko manja nego 2007. Izvoznici itekako su na udaru. Ja znam, gledam to. Glede jednoga Glede jednoga "Cimos-a" koji izvozi 100 milijuna dolara. Pa njima su narudžbe 20, 30 40% manje. Toliko će biti njihov prihod na kraju iduće godine manji. Ali će te tvrtke moći dolaziti do deviza do deviza i moći će plaćati svoje kredite. A što će domaća industrija? Ja tvrdim da će domaća industrija u ovoj godini naprosto biti na koljenima. Pa drvna industrija je samo u 11., 12. mjesecu otpustila negdje oko 4 tisuće radnika. Domaća industrija ostat će bez zajmova, ostat će bez deviza i normalno da će biti ugrožena jednom sveopćom nelikvidnošću. A šta mi radimo gospodo? Kako se mi igramo? Kako vodimo ovu zemlju? Pa mi smo eto za ovih šest rukometnih dvorana utrošili negdje 3 milijarde kuna. A znate koliko će to u konačnici Hrvatskoj vis a vis otplate zajma ili tih najma koštati? Preko 7 milijardi kuna. Na primjer, Arena Zagreb koštala je 644 milijuna kuna. 28 godina Vlada i grad Zagreb svaki u jednoj polovici plaćaju najam dvorane i to u konačnici će iznositi 1 milijardu 820 milijuna kuna, 2,86% puta više. Na ovom primjeru javno privatno partnerstvo naprosto se raspalo a danas još moramo slušati nova obećanja o nekim novim dvoranama, novim rukometnim domovima. Pa to je nerealno gospodo, pa to je pretjerivanje u trenutku kada se ova zemlja financijski naprosto raspada. Ja vas molim, nemojte na taj način producirati krizu, nemojmo se na taj način igrati opstojnošću ove nacije i opstojnošću ove zemlje. 2010. biti će godina ja bih rekao jednog golog preživljavanja. Dobro je rekao malo prije gospodin da ovaj zakon o dobiti težak je negdje oko 2, 3 do 2,5 milijarde kuna. Ja smatram da je možda i moguće pronaći 2,3, 2,5 milijardi 2,5 milijardi kuna. Sumnjam da je moguće pronaći u proračunu daleko više novca od tog spomenutog iznosa. Listajući Reviziju proračuna za 2007. godinu vidio sam da su država, županije, Grad Zagreb, lokalna samouprava ostvarili proračunske prihode od nekih 145 milijardi kuna. Koliko je bilo u tom kapacitetu proračunskom izdvojeno za kapitalne investicije? Svega 9 milijardi kuna. Polovica, znači 4,5 do 5 milijardi se odnosi na državu, cirka toliko se odnosi na Grad Zagreb, 20 županija plus šta ja znam koliko ih ima 520, 530 što općina, što što gradova. Ja se čak bojim da ćemo svi mi krajem godine ostati bez plaće, možda umirovljenici bez mirovine. I to valja izbjeći. Kako to valja izbjeći? Jasno borbom za svako radno mjesto i borbom da se pomogne gospodarstvu. Danas je možda primarnije koliko god to netko će reći socijalno ne zvuči pomoći gospodarstvu nego građaninu. Zašto? Jer ako nema radnih mjesta onda netko neće dobiti niti plaću i onda neće jednostavno moći podmirivati svoje kredite i sve druge obveze. Kako bi tu najlakše pomoći gospodarstvu? protegne na 60 dana, da uvoznici koji moraju platiti PDV u osam dana da to iznosi i za njih 60 dana. Tko je danas u stanju pazite PDV platiti u roku od 30 dana, pa pa gotovo da ih nema. I onda se čudimo zašto su ti proračunski prihodi po toj osnovi toliko manji ove godine no što su bili prošle godine. Znači, 2009. koliko god će to biti godina osobnih i poslovnih bankrota to će biti i godina borbe za golo preživljavanje. Ja ću i ovom prilikom citirati Kenedya koji je u jednom navratu prilikom svoje inauguracije otprilike rekao: "Nemojte pitati vi Amerikanci samo što Amerika može učiniti za vas, upitajte se što vi možete učiniti za Ameriku.". Možda i mi bi trebali poslati poruku "Nemojte samo tražiti da država nešto učini za vas, upitajte se što ste vi spremni učiniti za ovu državu kao što ste bili spremni činiti 91., 92., 93., 94. ili 95. dok je trajao Domovinski rat.". Dosta razbacivanja novca za neke dvorane i tome slično. Nije normalno, rekoh prije, da po jednome brodu mi država brodogradilištu više daje no što on ostvari prodajom broda. I evo, završit ću time. Istrianizirajmo Hrvatsku, počnimo raditi, solidalizirajmo se i pokušajmo se izboriti za kakvo takvo zajedništvo. Hvala, gospodine predsjedavajući. Pa ja zapravo se pitam koja je uloga saborskoga zastupnika kada za saborskom govornicom ovdje kaže i prognozira mi smo i ove godine će u Hrvatskoj biti gospodarski slom. To je neistina. Nitko od nas ovdje prisutnih ne umanjuje otežane uvjete gospodarskog poslovanja, ali reći, prejudicirati činjenicu i reći ove godine gospodarski slom je nešto što je apsolutno van svake i zdrave pameti uz sve poteškoće koje imamo. Nadalje, kada govorimo i onome što je istrianizacija Hrvatske gledajući u pozitivnom smislu apsolutno neprimjereno da na taj način dijelite lekcije Hrvatskoj. U Zaprešiću ove godine investiramo 3 milijarde kuna investicija ali mi ne padne na kraj pameti da bilo kojem dijelu Lijepe naše od onog u brdsko-planinskim ili bilo kojem drugom segmentu gdje takvi uvjeti nisu mogući da im solim pamet i da …/Govornik se ne razumije./… način mjerila ponašanje. Nama je zato zadatak da svim stvorimo jednake uvjete razvoja rada a ne da pametujemo na račun tijesnog politikanstva. Hvala lijepo. U svom katastrofičnom govoru kolega Kajin je rekao niz neistina. Jedna od njih je, kaže: "Ova Vlada će ući u memoriju", misli valjda u pamćenje "građana kao najnepopularnija.". To nije točno. Imate prognozu Europske komisije ako joj vjerujete ako vam nešto znači kako će se kriza odraziti na bruto domaći proizvod pojedinih zemalja Hrvatska stoji najbolje u regiji i najbolje u Europi jer u njoj se predviđa nulta stopa. A slušajte šta je sa Njemačkom -2,3, Francuska -2, Velika Britanija -2,8, da dalje ne pričam. Što se tiče istrianizacije Hrvatske naša lijepa Istra je imala sreću da nije imala srpske agresija pa je zato napredna gospodarski, ne mora plaćati veliku cijenu rata ali nije točno da smijemo regionalizirati Hrvatsku na ovakav način. Jer onda ću ja reći ovako Istra nema dovoljno kleti, ajmo ju onda pozagorčiti.

Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. **Kunst, navod ako istrianiziramo Hrvatsku da će Hrvatska bolje živjeti. Nažalost gospodine Kajin ja bih volio ali Istra ne živi ništa bolje od drugih dijelova Hrvatske, a ja živim u gradu Puli gdje već 18 godina gradite kanalizaciju i samo trošite novac, niste došli niti van onog

Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa kolega …/Govornik se ne razumije./… se ovom raspravom ustvari popeo na prvo mjesto ljestvice katastrofičarskih stručnjaka u ovom Saboru. Prije svega netočno je što je rekao da se Hrvatska financijski raspada, ja ću ga podsjetiti, a slušao je o proračunu za 2009. godinu gdje su izdvajanja za socijalne potrebe, socijalno osjetljivim skupinama I sad da to ne spominjem, jer bih mogao tako jedno tri minute ovdje nabrajati, a to nemam vremena, da se primjenom Zakona o minimalnoj plaći, skoro sada će povećati negdje sada sa novom …/Govornik se Da osnovica za plaće zaposlenih u …/Govornik se ne razumije./… 6% porasta. Da sredstva za pomoć socijalno-osjetljivim skupinama porasla sa 2,7 milijardi na 2,9 milijardi. I sada bih ja mogao tu pobrajati još cijeli niz tih socijalnih mjera koje su definirane u proračunu pa ne vidim onda gdje on vidi da se raspada Hrvatska financijski. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I na kraju ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Davor Huška, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, pa vjerojatno bi nam trebalo cijelo poslijepodne da ispravimo sve netočne navode gospodina Kajina, ali evo ovdje samo osvrt na netočan navod da se država financijski raspada nije točno. Proračun je donesen za 2009. godinu i normalno je da će biti donesen i rebalans proračuna. Isto tako, Vlada vodi stabilnu, zajedno sa Hrvatskom narodnom bankom, monetarnu politiku, vodimo kvalitetnu fiskalnu politiku. Gospodi Kajin možda priželjkuje

Gospodine potpredsjedniče, povrijeđen je članak 209. Poslovnika koji govori da ako se zastupnik javi da bi zatražio riječ, ispravio netočan navod mora se ograničiti na ispravak, protivnom će mu predsjedatelj oduzeti riječ. Ja vas molim da u tom smislu i djelujete, jer par epiteta je dobio gospodin Kajin, od gospodina Kunsta, katastrofičar, od gospodina Turka, kakav je to zastupnik, a to nije ispravljanje netočnog navoda, to je epiteti, morali ste ih tu opomenuti, da, da, pa ne možete tako, to nije navod. Tako da vas ja molim povrijeđen je Poslovnik. nažalost, uvriježilo se da neke stvari ovdje koriste i mimo Poslovnika, uključujući i vas i sve druge. Pa vas molim ne možete dobiti riječ na ovakav način i ne možete samnom polemizirati, možete samo zatražiti neku instituciju ili povreda Poslovnika i ništa drugo. Prema tome, nije povrijeđen Poslovnik i mislim da, u tom smislu ja se slažem ali onda da se svi drže toga načina rada. Zahvaljujem. U ime predlagača uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. U ime kluba želite govoriti? Ne možete reći ništa, nažalost, Poslovnik vam ne omogućava. Pa nemojte koristiti povredu Poslovnika, ako nije povreda Poslovnika, a nije, molim vas! Izvolite uvažena zastupnice. **Zgrebec,

… mora se ograničiti na ispravak, u protivnom će mu predlagatelj, odnosno predsjedatelj.../… netočno je… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, nije povrijeđen Poslovnik i niste u pravu, i molim vas da to više ne činite, da ne zlorabite instituciju povrede Poslovnika. Izvolite uvažen zastupnica gospođa Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, htjela bih nekoliko rečenica reći nakon što su klubovi završili svoja uvodna izlaganja. Na početku bih htjela reći, kolega Hebrang da ostvarenje nulte stope rasta za Hrvatsku nije pozitivno. Hrvatska treba daleko više stope rasta od mnogih zemalja Europe, Hrvatska je razrušena u ratu, ima ogromne posljedice u gospodarskom smislu u ratu. Hrvatska je nažalost morala u čitavom ovom poratnom razdoblju sama iz državnog proračuna u najvećoj mjeri graditi ono što je ratom razrušeno, morala je u tom periodu periodu tranzicije zapravo platiti i visoki trošak tranzicije i nama, mi se ne smijemo zadovoljavati sa nultom stopom, bez obzira što smo eto, kada je u takvoj situaciji čitav svijet. Htjela bih reći da smo mi zapravo ovakvim Izmjenama zakona o porezu na dobit željeli polučiti dva cilja. Prvo je da postignemo veće investiranje koje će biti jeftinije jer se na dobit koja će otići u tekućoj godini na na investicije neće platiti 20% poreza na dobit. To znači da će se poduzetnicima pomagati u jeftinijem investiranju, zadržavanju zaposlenosti i osiguravanju novih rednih mjesta što je za Hrvatsku od neprocjenjive važnosti. Drugi cilj koji bi se postigao ovakvom izmjenom zakona jeste da ukoliko u tekućoj godini ne isplaćuje dividentu, dakle zadrži dobit, odgodi plaćanje poreza, povećava svoju tekuću likvidnost u toj godini. To znači da neće morati u tom iznosu angažirati eventualno kreditna sredstva, neće plaćati cijenu kapitala, nego će imati niže troškove poslovanja. Zašto je to važno? To je važno zato da zadržimo zaposlenost, to je važno zato da zadržimo niže troškove poslovanja, da povećamo proizvodnju. Mi imamo sve negativnije stanje u vanjsko-trgovinskom poslovanju. U prošloj godini ostvarili smo manjak u vanjsko-trgovinskom poslovanju veći od 10 milijardi eura, imamo najnižu stopu pokrivenosti uvoza izvozom otkada pratimo vanjsko-trgovinsko poslovanje i ono se negdje zaustavilo na svega 45% To su razlozi da mi moramo voditi drugačiju industrijsku politiku, da moramo povećavati industrijsku proizvodnju da bismo s jedne strane zadržali radna mjesta, a da bismo s druge strane mogli jednim dijelom vlastite proizvodnje supstituirati uvoz. Ja zahvaljujem klubovima koji su podržali naš prijedlog zakona, ali bih se htjela samo još sa nekoliko rečenica osvrnuti na izlaganje predstavnika kluba HDZ-a. Zapravo nama je drago što i vi u klubu HDZ-a uviđate da je potrebno činiti određene mjere kako bi se povećala investicija u realnom sektoru u Hrvatskoj. Međutim, vrijeme za dubinske analize problema u investiranju i poslovanju zapravo je prošlo. Mi smo već pet minuta iza 12. ja hoću vjerovati i vjerujem i mi u klubu SDP-a hoćemo vjerovati da je Vlada činila takve analize. Predsjednik Vlade nam najavljuje paket antirecesijskih mjera. Istina bog, kaže da nam neće reći kakve su to mjere, ali mi očekujemo da će u idućim danima reći koje to mjere Vlada u u vremenu koje je pred nama će poduzimati kako bi pogodovala i poduzetnicima, ali kako bi i olakšala životni standard našim građanima. Nismo zanemarili smanjenje prihoda u državnom proračunu, međutim ako jačate poreznu presiju ili ako u ovakvim situacijama gospodarskim kao što su danas u Hrvatskoj i koje će nas u bliskoj budućnosti dočekati, onda praktički takva porezna presija djeluje na način da se smanjuju porezni prihodi. Ako će nam padat zaposlenost, ako će nam padati gospodarska aktivnost, bit će i manji prihodi od poreza na dobit. Oni možda će u ovom trenutku biti manji u jednom kraćem razdoblju, ali oni nam osiguravaju perspektivu i dugoročno povećanje ovakvih prihoda. Možda je sada vrijeme da se učini analiza na kojoj razini je potrebno uvoditi poreze na ona primanja koja danas u Hrvatskoj nisu oporezivana. Možda je ovo vrijeme da se sačini analiza što znači da poduzetnici koji isplaćuju dividendu, koji ostvaruju po nekoliko desetaka milijuna prihoda u jednoj tekućoj godini, od tako uloženih sredstava ne plate ni jednu lipu poreza. Dok naš građanin koji ostvaruje prosječnu plaću mora platiti porez, a istovremeno ta prosječna plaća ne zadovoljava minimalne troškove njegove obitelji. Potrebna su smanjenja kamatnih stopa, rekao je vaš predstavnik. Mi se slažemo s time. zašto onda se HBOR-u osiguravaju u proračunu za 2009. godinu minimalna sredstva? U 17 godina postojanja Hrvatske banke za obnovu i razvoj, mi smo uspjeli uplatiti od 7 milijardi zakonom utvrđenog temeljnog kapitala svega 4 milijarde i 80 milijuna kuna. HBOR koji je danas institucija koja je najbolji pratilac naših gospodarstvenika što se tiče razvoja, što se tiče regionalnog razvoja i što se tiče pomaganja poduzetnicima i u situaciji da nema niti osiguran temeljni kapital koji mu je zakonom utvrđen. Zašto se ne povećaju sredstva za udio u kreditima i subvenciju kamata HBORU-u? Zašto je u proračunu za 2009. godinu, kad znamo kakva je situacija u bankarskom sektoru, osigurano ukupno za sve namjene, od temeljnog kapitala, udjela u kreditima, subvencije kamata, svega 490 milijuna kuna. To su pitanja koja bi trebalo analizirati i do rebalansa proračuna dati odgovore. Hrvatska narodna banka je ovih dana donijela odluku o oslobađanju dijela deviznih rezervi za 840 milijuna eura. Iz informacija koje smo mogli pročitati, cjelokupni iznos realizirat će država. Ponovo će tjerati poduzetnike da ide na inozemno tržište, međutim oni se sada više neće moći zaduživati izvan Hrvatske. Takva je situacija. U trenutku kad se Hrvatska država počela zaduživati na domaćem tržištu potjerala je naše poduzetnike da se zadužuju vani. mi imamo promjenu u strukturi vanjskog duga. Država stagnira, poduzetnici i banke su morali ići na inozemno financijsko tržište, tržište novca. Dakle, to su pitanja o kojima bi trebalo otvoriti širu raspravu, bez velikih analiza i u što skorijem periodu, ići i na rebalans proračuna i analizirati rashodovnu stranu proračuna na način da se osiguraju dodatna sredstva gospodarstvu i socijalnim potrebama građana. Hvala lijepo. kolega Hebrang moram vam reći da Republika Hrvatska nije zadovoljna sa 0% porasta. Nisam to ja rekao, nego sam vam citirao izvješće Europske komisije. Ako hoćete čuti moje mišljenje, ja sam siguran da će na kraju godine biti bruto domaći proizvod pozitivan, unatoč tome što i ovaj proračun ima 10% davanja na račun posljedica rata, što znači socijalnih i gospodarskih davanja. Drugo što nije točno da je vrijeme, s čim se ne slažem, ja mislim da nije točno da se oporezuju, rekli ste, neki veliki poduzetnici. A što ako ti motori razvoja upravo u krizno doba zbog povećanja poreza počnu otpuštati? Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Želim ispraviti netočan navod kolegice koja je rekla da i mi u klubu HDZ-a uviđamo da treba činiti određene mjere. Nije točno da uviđamo, nego činimo određene mjere. Prva mjera je bila donošenje proračuna sa minimalnim deficitom za 2009. godinu i nakon toga slijede sve ostale aktivnosti koje proizlaze iz proračuna. Također, kad govorite o poreznim olakšicama na područjima stradalim u Domovinskom ratu, podsjetit ću na cijeli niz poreznih olakšica ovdje pobrojanih u obrazloženju Vlade. A najveća porezna olakšica nakon vladavine SDP-a početkom ovog stoljeća bila je što su gradovi i općine oslobođeni u cijelosti povrata poreza građanima, dok za vrijeme vladavine SDP-a kompletan povrat poreza išao je iz gradskih i općinskih blagajni. … /Upadica se ne čuje./… U potpunoj blokadi. To je najveća porezna olakšica na područjima zahvaćenim Domovinskim ratom. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Boris Kunst, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Kolegica Zgrebec je rekla da se Hrvatska zadovoljila nultom stopom rasta bruto društvenog proizvoda. Mislim da nema mjesta takvoj ciničnoj konstataciji, jer sigurno da ste svjesni toga i da morate priznati da je Hrvatska na neki način zapljusnuta ovim tsunamijem svjetske i i europske krize i da Hrvatska nije pusti otok izvan svega nego je dio normalno te globalne, svjetske krize. Sigurno da nitko se time nije zadovoljio i neće zadovoljiti. Razgovor je bio samo o tome da je to jedna od mogućnosti. Ali mislim da nema potrebe da o tome toliko pričate. Pa i vi ste bili na vlasti u ono vrijeme. Bili ste u poziciji ove zakone koje sada predlažete tada donijeti i promijeniti, mislim da ovo, jasno je da je ovo zgodna predstava za široke narodne mase. Ali nemojmo biti cinični. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Uvažena kolegica Zgrebec je u svojem izlaganju rekla ako jačate poreznu presiju. To nije točno misleći vjerojatno da Vlada jača porezni pritisak. To nije točno. U čitavom mandatu od kad je HDZ sa svojim koalicijskim partnerima preuzelo odgovornost za upravljanje ovom zemljom nije uveden niti jedan novi porez niti su postojećim porezima povećane stope. Čak štoviše one su smanjivane kako za poduzetnike, tako i za građane Republike Hrvatske. Molim da se u ovom Domu koristimo preciznim i točnim podacima. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja bih isto se osvrnula na ovo što je rekao gospodin zastupnik Rončević. Naime, zastupnica Zgrebec je stvarno rekla da u stvari postoji jačanje porezne presije što nije što nije točno, s obzirom da mi danas govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit ja bih kao, odnosno činjenica, agrumente rekla ono što su oni napisali, a to je da je stopa od 20% poreza na dobit među najnižim stopama oporezivanja dobiti, da je udio investicija u hrvatskom bruto domaćem proizvodu oko 31% i među najvišim u regiji i da hrvatsko gospodarstvo već nekoliko godina ostvaruje veću dobit od gubitaka. Prema tome, to su činjenice koje su oni sami napisali. Dakle, nema nikakvog jačanja porezne presije. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Gospodine Mladineo, kolegice i kolege zastupnici. Činjenica je da je Hrvatska u recesiji i da se mi moramo znati nositi sa tom situacijom. Kao što smo proteklih dana govorili konačno je na dnevni red Sabora došla rasprava o onome što najviše brine hrvatske građane i šta najviše bi trebalo brinuti hrvatsku Vladu, odnosno da hrvatska Vlada konačno ponudi neke mjere kojima bi hrvatskoj javnosti pokazala da je može voditi u ovim kriznim vremenima. Kako tih mjera nema, kako hrvatska Vlada nakon što redom sve europske zemlje daju svoje anti recesijske programe, prijedloge i vizije hrvatska Vlada je još među zadnjima koja nije dala nikakav prijedlog. SDP je ponudio 25 mjera kojima hoće hrvatskoj javnosti pokazati da ima rješenja za situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi. A kakva je ta situacija, odnosno kakva je situacija konkretno pošto je ovaj zakon taj koji govori na koji način želimo pomoći hrvatskom gospodarstvu govore statistički pokazatelji. Stope gospodarskog rasta su niže nego ikada. Prošla godina je završila treći kvartal sa rastom 1,6% što je najniži gospodarski rast u trećem kvartalu dugi niz godina. Vjerujemo da će zadnji kvartal biti čak i negativan. To su dovoljni pokazatelji da da je Hrvatska već sada u recesiji. A koji su razlozi te recesije prije svega naravno da utjecaj ima i gospodarska kriza koja se dešava u svijetu, ali ne možemo sve razloge naći samo u tome. Mislim da je jedan od temeljnih razloga i loša fiskalna politika koju hrvatska Vlada vodi posljednjih pet godina i fiskalna politika s kojom nas hrvatska Vlada nije pripremila za ovu kriznu godinu. Da je ta fiskalna politika loša vidi se po tome da je početkom godine izuzetno loša bila naplata poreza i da Porezna uprava bilježi lošiju naplatu nego proteklih godina. I šta se u tim situacijama dešava? Dešava se to da se Hrvatska okreće domaćem tržištu kapitala i uzima novac hrvatskim gospodarstvenicima kojima je potrebno za obavljanje njihove gospodarske djelatnosti. Ja ne bih rekao i ne bih otvorio priču kao što je djelomično i Klub zastupnika HDZ-a, ali i predstavnik Vlade ovdje rekao da se time iz državnog proračuna uzima 2,4 milijarde kuna. Ne, ovaj zakon ide za tome da se hrvatskom gospodarstvu i poduzetnicima da u ovoj kriznoj godini pomoć u iznosu 2,4 milijarde kuna kako bi se ostvario barem ista razina bruto društvenog proizvoda kao što je to da ne uđemo u recesiju. Inače nema optimizma i mislim da je vrlo realno da neće biti niti ovih nula posto što je malo prije spomenuo gospodin Hebrang, nego da ćemo sljedeću godinu završiti u minusu. A šta rade druge zemlje, Europska unija kao što je prije par minuta rekao kolega Bernardić je donijela program od 200 milijardi eura pomoći gospodarstvu. Šta radi Amerika? Mnogi od vas spominjete da je sve počelo u Americi, a meni se čini s obzirom da hrvatska Vlada ništa ne radi po tom pitanju, da čeka da Obama spasi i Hrvatsku. Obama je prije nekoliko dana uputio program od 800 milijardi dolara vrijedan kako bi pomogao američkom gospodarstvu. A kakav je program uputila Hrvatskom saboru hrvatska Vlada, koliko milijardi kuna pomoći hrvatskom gospodarstvu? Odgovor je nula, ništa. I zbog toga ovaj zakon kao prvi od ovih 25 mjera što smo ih uputili u saborsku proceduru nije zakon kako uzeti iz proračuna 2,4 milijarde kuna, nego zakon kako pomoći hrvatskom gospodarstvu sa incijalnih 2,4 milijarde kuna kako bi se održao barem ista razina bruto društvenog proizvoda kao što je to bilo prošle godine. A da su pokazatelji loši govori da je već u zadnjim mjesecima prošle godine pokazatelji pogotovo kada govorimo o investicijama, građevinskih investicija su u padu 11%. Da su pokazatelji loši govori se i vidi se po tome da pada broj zaposlenih. Krajem prošle godine u 10. mjesecu, 5 200 ljudi je izgubilo svoje radno mjesto. I zbog toga smatramo nužnim ovakvim mjerama, ovakvim prijedlozima zakona pomoći hrvatskom gospodarstvu u smislu održanja gospodarskih investicija i otvaranja novih radnih mjesta u smislu da oni ljudi koji će ostati sljedeće godine bez posla imaju se gdje zaposliti. moram reći da je, kako ovaj zakon, tako i onih 25 što zakona, što odluka nužno da odgovorni ljudi koji sjede u ovom Hrvatskom saboru podrže kako bi, evo kad na kraju krajeva Hrvatska Vlada nije uputila niti jedan prijedlog ima li ikakav plan i ikakve ideje da izađemo iz ove situacije u kojoj se Hrvatska danas nalazi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prvo obavještavam da je u 12 sati i 1 minutu, sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu u raspravu u trajanju od 10 minuta. E sad, idemo najprije na nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Nije točan navod gospodina kolege Marasa kad je rekao da Vlada Republike Hrvatske nije pripremila, da se nije pripremila za krizu. Evo, jučer smo imali mogućnost pročitati da su stručnjaci Reifeisen banke ističu kako je Vlada Republike Hrvatske zahvaljujući dobro vođenoj monetarnoj politici politici izbjegla prelijevanje globalne krize. Ali Vlada Republike Hrvatske je i snižavajući proračunski deficit, dakle i fiskalna politika je dala svoj doprinos financijskoj stabilnosti pa još uvijek nije potrebna nikakva zaduživanja u inozemstvu. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Božica Šolić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Nije točno, kolega Maras, da ste vi sa ovim mjerama koje ste naveli 25, koliko ih brojite i ovim prijedlozima, zapravo setom prijedloga zakona koje ste uputili u Hrvatski sabor da vi s tim želite pomoći gospodarstvenicima u ovim vremenima. To nije točno. Gledajte, najveći subjekt i gospodarstveni i financijski vam je Grad Zagreb. Pa dajte ukinite taj prirez 18% koji je najveći u Hrvatskoj. Ukinite ga u Gradu Zagrebu, pa će se na taj način pomoći gospodarstvenicima, ali isto tako i građanima Grada Zagreba. A da ne velim dalje što se tiče komunalnih davanja, najveća su u Hrvatskoj, a od toga nemaju 50% nikakve koristi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Željko Turk. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Kratko, 2 ispravka. Loše je vođena fiskalna politika, objašnjenje loša naplata poreza. Naplata poreza nije fiskalna politika, nego samo jedan od segmenata ukupnog vođenja fiskalne politike. 2,4 milijarde predviđenog manjka temeljem uvođenjem ovog poreza definitivno nosi proračunsku rupu ove godine. Pozdravljajući svaki dobar prijedlog kojem se otvaraju nova radna mjesta, ove godine sva nova investiranja i reinvestiranja će dati rezultat u sljedećoj godini ili za 2 ili 3 godine jer znamo kako teče ciklus investiranja kad netko predlaže 2,4 milijuna smanjenja, mora naći način gdje će u toj tekućoj godini 2,4 milijarde kuna naći iz prihodovne strane da se proračun ujednači. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. Isto vezano za okrenutu tezu. Ovaj prijedlog ne uzima 2,4 milijarde iz državnog proračuna, nego oni ovim prijedlogom daju 2,4 2,4 milijarde gospodarstvenicima. To nije istina. U proračunu nastaje manjak od 2,4 milijarde kuna. Ni jednog slova nema u ovom prijedlogu kako taj manjak namiriti. Samo u ovoj godini. Ako je svih ostalih 25 prijedloga zakona i ostalih dokumenata koje predlaže SDP ovakav, onda bi naša država u slučaju da ih prihvati stvarno došla u krizu iz koje se više nikad ne bi izvukla. Hvala. I sad imamo 2 replike. Prvo je uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Maras, dobro ste spomenuli i usporavanje u građevinskom sektoru. To nas svakako treba brinuti i nepripremljenost Hrvatske za moguću krizu i zato smo i uputili ovaj prijedlog. Nismo uputili Vladi ovaj prijedlog da očuvamo, tj. da potaknemo još više radnih mjesta, nego nažalost da očuvamo postojeća radna mjesta. A 60% gospodarstva ostvaruje se u Gradu Zagrebu i 60% gospodarstva Grad Zagreb i socijalnih prava transferira direktno po različitim dijelovima Hrvatske i stoga je bitno da Hrvatska u tu priču uđe pripremljena. I ne možemo, ja se s vama slažem, čekati Obamu da riješi hrvatske probleme. Hrvatske probleme mora rješavati Vlada Republike Hrvatske i ovaj Dom i zato smo poslali prijedlog da se upravo potaknu investicije u ovoj godini, da se ne oporezuje reinvestirana dobit jer država potiskujući kapital, znači mogućnost zaduživanja privatnog sektora smanjuje tekuću likvidnost. I upravo zato predlažemo da se dio dobiti zadrži da bi se upravo povećala tekuća likvidnost za investicije u ovoj godini. Hvala. Zahvaljujem. Nisam vidio odgovor. Nema. Idemo dalje onda. Replika, uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Pa, mene je ustvari na neki način zapanjuje činjenica da predstavnici vladajuće stranke, a čini mi se i sama Vlada ne trpe ama baš nikakvu, ne samo kritiku, niti pokušaj pomoći. Jednostavno bilo tko iz opozicije bilo što rekao, to ne valja. dragi moji prijatelji, mene to podsjeća na situaciju kada bolesnik umire, a pametnjakovići raspravljaju je li dobar pogled iz te bolničke sobe. Ovdje se pokušavaju neki svađati, da ne kažem mlatiti praznu slamu jesmo li u recesiji ili nismo. Jesmo i to svi znaju osim nekih koji misle da recesije nema kad oni kažu da je nema. To je jedna zaista čudna situacija, evo Dalmacija odakle ja dolazim nije bila po svemu onome što se objavljuje danas u nikad goroj situaciji. Kada je koalicijska vlast koju toliko volite spominjati, pozivati se, izgleda da svi hodate naopačke okrenuti, gledate unazad, a kao htjeli bi ići naprijed. Vidite, kad je ta vlast došla, onda je rast gospodarski bio -1, pa se to popelo na +5,7%. +5,7%. Sada ponovo izgleda ova vlast želi se vratiti tamo kakva je situacija bila kad je koalicijska vlast preuzimala vlast. Pričati ću, pričati ću draga gospođo i Vladu, ovdje ste spominjali monetarnu politiku. Nije Vlada vodila monetarnu politiku i sva sreća da je nije vodila, zato je to jedno dobro i zdravo područje. A inače, dajte uradite nešto da Carinska uprava naplati 3,5 milijarde kuna koje nije naplatila, koje nije naplatila i objasnite zašto nije naplatila. **Jarnjak, se ne razumije./ … Oprostite niste se uopće referirali na repliku. Pustio sam vas da govorite. Ali molim vas držimo se Poslovnika, sami smo ga donijeli. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Jurjević je dobro primijetio da će ova Vlada po prvi puta vratiti Hrvatsku u '99. u negativni gospodarski rast. A A još jedna stvar koja je bitna. Znači ova pomoć 2,5 milijarde kuna hrvatskom gospodarstvu, odnosno 2,4 milijarde kuna. nije to samo rashod od državnog proračuna. Pa valjda će se nešto od toga novca vratiti u državni proračun kroz PDV ako se investira, kroz plaće ljudi koji će biti zaposleni kroz te investicije. Znači, teško je gledati proračun kao samo statističku situaciju, nešto dajemo, a ništa se neće vratiti. Pa normalno da će od tih 2,5 milijarde kuna se veliki dio vratiti u proračun samo kroz druge stavke. I zato nemojte govoriti da je to manjak u proračunu. Ne to je pomoć hrvatskom gospodarstvu u ovoj godini kada će im to biti najpotrebnije. Zahvaljujem. I idemo dalje s pojedinačnom raspravom, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Prvo želim reći da mi je doista žao što se rasprava o ovom prijedlogu pretvorila u razvodnjavanje što je kolega Kajin dao značajni doprinos, jer je krenuo od širine. Ja sam mislio da će doći na ustaše i partizane kada je ovaj prijedlog zakona u pitanju. A onda su uslijedili ispravci. Vjerojatno će i nakon moje rasprave biti ispravaka jer možete ispravljati navode iz prijedloga koliko god hoćete, ali jedna činjenica će ostati. Ostat će činjenica istina koja ne može promijeniti situaciju da u kriznim situacijama gospodarstvo i oni gospodarstvenici koji ostvaruju dobit ne bi trebali plaćati porez na dobit koji ostavljaju u poduzeću ili kojega reinvestiraju. Ne možete ispraviti činjenicu da je gospodarstvo u krizi i da treba pomoći. Da li će ta pomoć biti promjenom poreznog sustava ili direktnih dotacija iz državnog proračuna, to je možda predmet za raspravu. Ali sada imamo jedan od prijedloga koji veli da promjenom poreznog sustava možemo pomagati dijelu gospodarstva. Mene nije iznenadila pozicija Vlade koja je rekla da ne prihvaća ovaj prijedlog, jer bi to bilo umanjenje državnog proračuna za skoro 2,5 milijarde. Ja sam neko večer čuo potpredsjednika Vlade Polančeca koji je rekao da su oni mjere protiv krize počeli pripremati 2007. godine. godinu dana prije nego što je kriza u Americi i počela. Mada se vjerojatno radilo o nekom lapsusu ili propustu. I drugo što želim napomenuti da je rasprava i u parlamentu i u vladi, o oslobađanju poreza na dobit od onog djela koji se reinvestira ili zadrži u poduzeću unazad 10 godina do sada vođena 4 puta kada nije bilo financijske gospodarske krize. Dakle, kada je situacija u gospodarstvu bila ja bih rekao stabilna, pa su bile ideje i prijedlozi da taj dio dobiti država ne oporezuje. Gospodarska kriza je samo novi argument i moment u kojem bi trebali razmotriti položaj onih poduzetnika koji otprilike kažu ovako. Ostvarili smo dobit, jer smo dobro poslovali, bili smo sposobni, spretni, na vrijeme uhvatili nešto na tržištu. I želim investirati u gradnju novih objekata ili strojeva. Moramo platiti zemljište, moramo platiti komunalne doprinose, moramo platiti vodne doprinose, moramo platiti sve što god nam treba, a tu istu dobit država … /Govornik Ja vjerujem da ste vi svi tu čuli te primjedbe posebice onih poduzetnika koji su u razvoju, koji su uspješni, a posebice sada na tržištu koji su i prije ove krize upozoravali na jednu čudnu poziciju da novac kojega ulažu u nova radna mjesta, novu tehnologiju, nove proizvodne pogone moraju prvo platiti 20% te dobiti samoj državi. Ovaj prijedlog sadržava i dva moguća pristupa. Veli reinvestirana dobit, dakle uložena dobit i drugo je zadržana dobit. Pa ako Vlada smatra da ovo zadržana dobit ne bi trebala biti oslobođena poreza, jer se može s njom svašta raditi, onda je drugačiji odgovor mora biti na onu reinvestiranu dobit. Dakle ono što je doista uloženo u nova radna mjesta, novu tehnologiju, nove strojeve, osvajanja novoga tržišta ili želimo da ovi sada sposobni poduzetnici koji ostvaruju dobit postanu u gubicima i problemima zato što u ovom trenutku ne razumijemo koliko je značaj da upravo njih oslobodimo da povuku daljnji razvoj, a da država financijskih intervenira kod onih koji poreznom politikom ili promjenom porezne politike direktno ne može pomagati. Ja bih prihvatio argument Vlade da se sastoji samo u jednoj rečenici, da ima ili da je provela, pripremila, odlučila usvojila i provela paket direktne pomoći gospodarstvu i da zbog toga ovaj zakon ne treba. Ali takvog programa, paketa mjera ili poteza ja bar nisam ni vidio ni čuo. I zašto u ovoj raspravi dakle koja je čisto pitanje porezne politike koja ima direktne posljedice na onaj dio gospodarstva koji je uspješan, svodimo na stranačke ili političke prepucavanja. Kako to da se nitko nije referirao od onih koji napadaju prijedlog argumentima poduzetnika? Što poduzetnici koji ostvaruju dobit unazad dvije, tri godine misle o jednom ovakvom potezu? Čuli smo mišljenje finaca, veli tu bi nama falilo 2 milijarde 400. da točno, bilo bi manje prihoda. Ali sada ako Vlada ima paket mjera koje će ulagati direktno u gospodarstvo, pa to će biti isti taj novac. Samo će preraspodjela biti očito po nekim drugim kriterijima, po nekim drugim mjerilima, pa se bojim da upravo takvim mjerama će novac otići onima gdje neće biti efekata kao kod ovih koji su već dokazali da jesu sposobni, jer su ostvarili dobit i da mogu biti nositelji daljeg razvoja. Bilo u pojedinoj djelatnosti, grani ili po regionalnom pristupu. Pa ako već imamo legitimirane takve poduzetnike upravo njih moramo poznatim imenom, prezimenom, adresom i djelatnošću kojom se bavi dalje pomagati i stimulirati da otvaraju ili zadržavaju postojeća i otvaraju nova radna mjesta. Vjerojatno će ovakva rasprava biti o ostalim prijedlozima zakona od doprinosa pa nadalje i onda ćemo se ispravljati do ponoći da bi se razišli i poduzetnicima dali poruku koju. Plaćat ćete do zadnje lipe porez na dobit koju ostvarujete jer državi treba novaca a istovremeno ih pozivamo da oni koji mogu, koji čak i ne trebaju bankarska kreditna sredstva za ulaganje da se dalje razviju mi ćemo uzimati 20% poreza na dobit iako ne trajno. Zašto se ne bi moglo dogovoriti da je ovo privremena mjera koja će trajati dvije godine upravo u ovoj situaciji u kojoj jesmo danas gospodarskoj? Zar i neke druge države nisu povukle takve poteze? Zar to već i nije bilo razmatrano kao jedna od doista mogućih mjera gdje država na taj način može direktno pomagati? Ako je gubitak u proračunu smanjenje poreza onda je gubitak direktna intervencija države bilo kroz HABOR bilo kroz koju drugu financijsku instituciju. Ali ono što ovaj prijedlog omogućava da novac ostaje onim tvrtkama koje su ostvarile dobit, dakle dokazano sposobne, koje ne trebaju drugu vrstu intervencije i pomoći. Ne bi li i usvajanjem ovog prijedloga bilo manje pritiska na kreditna sredstva u domaćim bankama? Možda da. Pa bi i to utjecalo na kretanje kamata ili uvjeta kreditiranja. Jedni odgovor ili protuodgovor, jedinu protumjeru koju mogu na ovaj prijedlog prihvatiti je konkretno referiranje tih 2 milijarde 400 Vlada planira uložiti u gospodarstvo na način: pa da čujemo kako. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Netočni navod je da poduzetnici nisu u prilici da se referiraju što misle jer njihovi predstavnici su u direktnim kontaktima na bilateralnoj razini sa predstavnicima Vlade. Njihovi predstavnici sudjeluju u ovom ekonomskom savjetu, njihovi predstavnici surađuju sa Ekonomskim institutom oko izrade paketa mjera koji se priprema vezano vezano uz ovu recesiju koju tako nazivamo. Znači, to je netočno. Znači, preko svojih predstavnika oni su kontaktu. Jasno da nisu u kontaktu direktno svi ali imaju zato svoje predstavnike, svoje udruge koje kontaktiraju sa Vladom, izvršnom vlašću. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, moram ispraviti netočan navod odnosno navodnu poruku koju država šalje privrednicima "Plaćat ćete do zadnje lipe jer državi treba novac.". mislim da je to stvarno bespotrebno podgrijavanje nečega čega nema jer porez na dobit plaća se u skladu sa zakonom što znači gospodo poduzetnici nemojte poštivati zakon. A dobro znamo, ako su firme u teškoćama o kojima vi pričate onda nema ni poreza na dobit. Prema tome, u čemu je problem?

u korist tog rasterećenja zbog činjenice da je gospodarsko u krizi odnosno da postoji gospodarska kriza. Ja mislim da ste zanemarili jedan aspekt koji je bitno istaknuti a to je zašto je naše gospodarstvo u krizi. Činjenica je da postoji globalna financijska kriza ali je isto tako činjenica da danak koji danas gospodarstvo plaća plaća zbog toga što su u prethodnim razdobljima bili zanemarivani gospodarski razvoj i ulaganje rasta bruto društvenog proizvoda u taj razvoj i u neke ključne nacionalne projekte već se ta novostvorena vrijednost za koju se krvavo radi upravo u gospodarstvu trošila na neke relativno nebitne izdatke kroz državni proračun. I zato ne treba nikoga čuditi, tu se s vama slažem što se ovdje svjesno planira da se uzme državnom proračunu otprilike 2,5 milijarde jer je to neka vrsta itekako moralnog i stvarnog duga države, rastrošne države, o tome svjedoče mnogi gospodarstvu koje puni taj proračun i koje omogućuje državi da izvršava neke svoje obaveze. Međutim, država ima obavezu biti racionalna pogotovo u ovakvim vremenima. Sad je već kasno intervenirati. Na pravi način ove mjere možda i jesu vatrogasne ali drugog izlaza nema jer nisu na vrijeme činili ono što je, nisu se vodili analizama u državi odnosno u Vladi i nisu racionalizirali proračun onda kad se on punio a ne sad kad se prazni i zbog toga treba platiti danak i nema ga tko drugi platiti nego političari. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolegice Antunović, najjači argumenat u korist ovog prijedloga zakona i zašto sam ga podržao je upravo to da smatram da je on direktna pomoć za ulaganje u daljnji razvoj jer je kapital novac već kod onih koji su uspješni na tržištu i oslobađanjem oporezivanje posebice reinvestirane uložene dobiti izbjegavamo bilo koja druga uplitanja sa strane u redistribuciji toga novca, dakle prvenstveno i državu i zbog toga što se radi o dijelu poduzetništva koje je dokazano sposobno na tržištu. I tim pomaganjem upravo u tom dijelu gospodarstva bi napravili najveću korist. Slažem se i s vama to da je ovo vatrogasna mjera koju nažalost moramo povući, zato sam i rekao pa ako nikako drugačije pa ajmo se dogovoriti barem za dvije godine da ostane dok ova kriza i dok Obama ne riješi krizu, dok kriza ne prođe. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** repliku uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani kolega Lesar, vi tu ste nekoliko puta u svojoj raspravi rekli Vlada bi ovo, Vlada bi ono. Vladu uopće ne zanima što mi danas razgovaramo jer jučer kad smo raspravljali i prekjučer o Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim borilištima ovdje je sjedila potpredsjednica Vlade, jedan ministar, dva državna tajnika, šesnaest pomoćnika jer očito je to strašno važno za ovu državu. Danas kada raspravljamo o antirecesijskim mjerama mi imamo ovdje dva državna tajnika iz Ministarstva financija. Vlada nema svoje mjere i uopće ju ne zanima što netko drugi misli o tome kako bi se moglo izaći iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Hrvatska je jedina država na svijetu u kojoj recesija neće doći onda kada to kaže ekonomski institut, u kojoj recesija neće doći onda kada to pokažu ekonomski pokazatelji, nego kada to premijeri i Vlada proglase. Budući da još nisu spremili svoje mjere za antirecesiju pa ne mogu proglasiti recesiju. Jedino je problem što će se dogoditi kada Vlada jedanput izvadi glavu iz pijeska. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo repliku, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Uvaženi kolega Lesar, rekli ste da bi ove dvije do tri milijarde kuna koje bi ovim zakonom ostale u hrvatskom gospodarstvu bitno doprinijele oporavku hrvatskog gospodarstva, ali i na taj način bi se osiromašio proračun. Međutim, ova hrvatska Vlada, kao što je to rekao i moj kolega Mršić, još uvijek nema mjere niti se nalazi u recesiji. I ne postoje kriteriji kako bi hrvatska Vlada podijelila ove, odnosno vratila ove dvije, tri milijarde kuna nazad u poglavarstvo. bi prošlo dosta vremena i da bi to bila nemoguća misija, pa da čak tu ne bi pomogao ni ovaj vaš Zakon o pogrebnoj djelatnosti. S druge strane, ova Vlada još uvijek nema mjere za prevladavanje ove gospodarske i opće krize. Treba vidjeti i na zadnjem aktulanom satu se vidjelo, koliko je sve poskupilo u Hrvatskoj. Jedina mjera ove Vlade i ovog ministarstva je odlazak u banku, novo zaduživanje, pa čak i za plaće zastupnika, za mirovine i za sve ono što čini potrošnju. I na taj način ponovno smanjuje mogućnost upravo tom hrvatskom gospodarstvu kako bi se u tim poslovnim bankama koje su doduše sve strane osim par hrvatskih banaka zadužile i ulagale to u …/Govornik se ne razumije./… investiranje, proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. A ja pozivam, konačno evo i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Sanadera, da objasni hrvatskoj javnosti jesmo li ili nismo "u banani", a da ministar Šuker i njegovo ministarstvo konačno shvate da smo doista u jednoj dubokoj, gospodarskoj i općoj krizi. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. dvije stvari, dva vrlo jednostavna poteza bi ga obogatila. Naime, korekcijom praćenja i mjerenja brutodruštvenog proizvoda kada smo u njega uvrstili i sivu ekonomiju BDP je porastao, za koliko? 15%? Ako se ne varam za 15%. To znači da je i negdje 15% poreznih prihoda izostaje iz državnog proračuna zbog toga što oni koji su zaduženi ne naplaćuju sve. To je recimo solidna osnova. I drugo. Prema nalazu državne revizije, koncem 2007. carinska uprava u glavnoj knjizi i financijskom izvještaju nije iskazala 4 milijarde carinskih potraživanja. To je za 2007. Ako je i za 2008. tu negdje 3 do 4 milijarde neiskazanih carinskih potraživanja, to je više čak pošto bi ovaj zakon na trenutak oduzeo iz državnog proračuna. Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. kolegice i kolege, državni tajnici. Ovaj Prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dobit na prvi pogled se čini kratak i jednostavan, dakle, samo dva članka se mijenjaju i po nekim mišljenjima nema razloga da se ne prihvati. Jednostavno porezna osnovica se umanjuje za još dvije stavke, pored postojećih 7 koje su ugrađene u postojeći zakon i u drugom članku, dakle, porezna osnovica se povećava za jednu točku pored već postojećih 13 točaka. Međutim, te dvije stavke u prvom članku, dakle, reinvestirana dobit i zadržana dobit nisu terminološki definirane, njihov sadržaj nije precizno propisan. Pri pokušaju provođenja ugradnje ovih izmjena u bilancu i obrazac …/Govornik se ne razumije./… nalazi se na niz nejasnoća i nedorečenosti. Kao prvo, nije definirano koja je to veličina, ta reinvestirana dobit, koji je to dio dobiti i kako se ona izračunava, kako se utvđuje. Koji su Koji su dokumenti za reinvestiranu dobit? Da li je to neki elaborat. Da li se u reinvestiranu dobit može smatrati recimo kupovina nekog luksuznog automobila? Neki poduzetnik može smatrati da mu treba automobil za njegovo poslovanje, da li ćemo i za to smanjiti poreznu osnovicu? Nadalje, čime poduzetnik dokazuje da će tu reinvestiranu dobit zaista uložiti u investicije ili druge oblike unapređenja poslovanja, na koji način i kojim metodama spriječiti zlouporabu ove porezne olakšice, odnosno osigurati da se ona upotrjebi za unapređenje poslovanja, za investicije, za povećanje proizvodnje ili izvoza? Dakle, mislim da bi to sve trebalo pisati u tom zakonu. Slične nejasnoće i nedefiniranosti pojmova javljaju se prilikom primjene u praksi nove točke 7. "zadržana dobit". Koja je to veličina "zadržana dobit", kako nju definirati kod izrade godišnjeg obračuna poduzetnika, kada u praksi nju utvrđuje skupština dioničara prilikom usvajanja godišnjeg obračuna, odlukom o raspodijeli dobiti a skupština se održava u pravilu nakon datuma predaje godišnjeg obračuna poreznoj upravi. 30. travnja a do 20. 9. dakle trebala bi se skupština održati. U drugom članku predloženih izmjena i dopuna zakona čija je intencija povećanje porezne osnovice za isplaćenu zadržanu dobit, isti je problem primjene ovoga članka u praksi. Ovdje se doduše pokušalo definirati pojam ali u praksi na …/Govornik se ne razumije./… pozicija godišnjeg obračuna iz ranijih godina ne postoji neraspoređena dobit za koju nije plaćen porez. Mislim da nije dobro predlagati ovako nedefinirane odredbe zakona koje ostavljaju mogućnost zlouporabe i proizvoljnost u tumačenju ali i teškoće u primjeni. Evo recimo, evo jedan primjer, moguće zlouporabe reinvestirane dobiti definirane ovim prijedlogom. Poduzetnik recimo, svu svoju dobit ili veliki njezin dio, rasporedi u reinvestiranu dobit. Smanji si poreznu osnovicu za obračunsku godinu recimo 2008. godinu i plati mali ili nikakav porez. Reinvestiranu dobit upotrijebi kako mu volja jer nema što je to, nema nikakvog određenja. Dakle, za svoje osobne potrebe jer nije propisano koje dokaze mora osigurati da će ju upotrijebiti za razvoj. S druge strane tijekom obračunske godine 2008. godine uplaćivao je akontacije poreza na dobit na osnovu ostvarene dobiti iz prethodne godine 2007. godine. A kako si je u ovoj godini umanjio poreznu osnovicu za reinvestiranu dobit stvarna porezna obveza biti će mu znatno niža od uplaćene akontacije i imati će pravne osnove da traži povrat novca, odnosno povrat poreza. Istovremeno će akontacija poreza za iduću, dakle, sada 2009. godinu biti mala ili nikakva jer se ona uplaćuje na temelju ostvarene dobiti 2008. godine. Prema tome ne stoji da ovaj zakon neće utjecati na državni proračun. Dakle, mi smo svjesni da ima onih poduzetnika koji ne posluju po onim pravim principima, nazivamo ih kvazi poduzetnicima. Na taj način bi bio omogućen zakonski sistem stjecanja zarade i osobne koristi te izbjegavanja plaćanja poreza na dobit. S druge strane, poduzetnici kojima je cilj povećanje ili širenje svoje djelatnosti i osiguranje vlastitog kapitala za investicije u postojećem Zakonu o porezu na dobit imaju na raspolaganju niz poreznih olakšica, oslobođenja i jasno definiranih poticajnih mjera. Zbog toga evo predlažem da se ovaj zakonski prijedlog ne prihvati i predlažem da predlagači budućih izmjena ili prijedloga novih zakona ozbiljno i stručno elaboriraju zakonsku materiju kako bi ona bila jasna, lako primjenjiva u praksi odnosno stvarnom poslovanju. Mislim da prilikom izrade zakonskih prijedloga treba usko surađivati s onima koji će te zakone provoditi u život. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo tri replike. Prva je uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvaženoj kolegici, nema straha od toga da bi hrvatski poduzetnici tu svoju dobit investirali u skupocjene ili luksuzne automobile ili jahte. No međutim, svjedoci smo a i kao i zastupnici, isto tako kao i građani, da se vozni park u raznim ministarstvima obnovio, čak je jedan ministar morao vraćati skupocjeni BMW ili Mercedes, tu mislim na Ministarstvo poljoprivrede iako poticaji još uvijek nisu isplaćeni itd. A najnoviji primjer je da se to dešava i u javnim poduzećima, npr. u Hrvatskoj elektroprivredi. Svjedoci smo poskupljenja struje, plina. Nama neće trebati u Hrvatskoj nova energetska kriza, niti Rusija i Ukrajina, niti Julija Timošenko ni Vladimir Putin jer to ni hrvatski građani, a ni hrvatsko gospodarstvo neće moći plaćati. Istovremeno, ovaj iznos ovih sredstava neće pomoći ovom plutajućem ili plivajućem proračunu kako je to netko ovdje nazvao, jer taj proračun sve dublje i dublje tone. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Pa evo, zastupniče Vinković, ja sam u prvom redu govorila o tome da sve treba biti definirano. Dakle, reinvestirana dobit, to je pojam jer utječe se direktno na, znači ovim izmjenama, na državni proračun. Vi znate da državni proračun ima i prihodovnu i rashodovnu stranu. Ako utječete na jednu stranu, a definitivno bi ovaj zakon smanjio prihode proračuna, onda mi recite koje rashode trebamo smanjiti. Ali ne na ovaj način, nego treba znači konkretno, treba reći da oni korisnici državnog proračuna jednostavno da će biti upitno njihovo izvršenje. Možemo mi donijeti cijeli niz nekih prijedlog da bi podilazili no to nije cilj. Cilj saborskih zastupnika je da donesemo one zakone koji su jasni, dakle ako se ide na reinvestiranu dobit onda se mora znat što je to. Dakle, bez tog što je to, točno što je to. Takav zakon mora biti. Kad budemo donosili i imali takav zakon, ja ću vidjet kakav je zakon, možda ću i podržat takav zakon. Pa evo poštovana kolegice, naime dobro ste primjetili da ovaj zakon zapravo i nije pisan za primjenu jer ima čitav niz nedostataka, posebno definicija reinvestirane dobiti. Najgore je pisan za ovaj politički trenutak. Prije svega ide prvo najava katastrofe, biti će sve je loše, sve je katastrofično, a onda zatim e mi ćemo vam napraviti, pomoći ćemo vam, dati ćemo vam, samo nas izaberite. Interesantno, to se događa pred izbore, a da pritom treba zagrabiti u državni proračun. A u državni proračun grabimo zato da Vlada ne bi imala dovoljno za ono što treba, dakle za plaće svih onih koje Vlada plaća, za plaćanje dugova koji su nastali i za vrijeme dok su predlagači bili na vlasti i za čitav niz drugih stvari.

Zahvaljujem. Odgovor na repliku. Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa evo, ja bih samo rekla, istakla ono što piše u obrazloženju, tako je napisano, SDP je napisao tako obrazloženje gdje ističe prednosti ovog zakona, dosadašnjeg Zakona poreza na dobit. Piše, točno piše da stopa od 20% poreza na dobit među najnižim stopama uopće u regiji. Udio investicija u hrvatskom bruto domaćem proizvodu je oko 31% i među najvišim u regiji. To piše u ovom prijedlogu zakona. Dakle, ovaj prijedlog odnosno ovaj sadašnji zakon je dobar kad to piše. I kaže da hrvatsko gospodarstvo već nekoliko godina ostvaruje veću dobit od gubitaka. tome, imamo jedan dobar zakon o porezu na dobit, a ako naši poduzetnici ostvaruju iz godine u godinu stvarno pozitivne rezultate. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Željka Antunović, replika. Izvolite. Kao što reče kolegica, imamo dobar zakon, ali ovaj prijedlog ide sa namjerom da ga prilagodi aktualnom trenutku i da ga učini boljim, boljim sa aspekta mogućeg poslovanja ili poslovanja u krizi hrvatskog gospodarstva o kojemu direktno ovisi broj zaposlenih, njihovo smanjenje ili povećanje, redovitost ili neredovitost i visina isplaćenih plaća. I zato ne možemo zatvarati oči pred tom činjenicom. Međutim, javila sam se za repliku zbog vašeg argumenta protiv ovog zakona, a to su moguće zloupotrebe. Pa kolegice, ako je to argument onda nijedan porezni zakon ne bi mogli donijeti jer uvijek postoje moguće zloupotrebe. Al zato postoji država, postoje tijela nadzora i kontrole. Ali očito da ni vi ne vjerujete tim tijelima nadzora jer ste se sigurno i sami, jer to vam je struka, uvjerili da često puta ta tijela nadzora služe političkoj zaštiti nekima da ne plaćaju porez, ali zato danak i ceh plaćaju oni mali koje se itekako goni zbog recimo krivog evidentiranja pa onda nastalog poreznog duga. E to treba mijenjati, u strukturi države treba mijenjati one koji brinu o provođenju tih zakona i sprečavaju velike zloupotrebe, a ne zbog toga odustajati od donošenja zakona koji će zbog kriznih uvjeta nastalih zbog ranijih pogrešaka u vođenju gospodarske politike omogućiti i amortizirati gubitak radnih mjesta koji se očekuje i službeno planira, i smanjenje plaća zaposlenima, što bi morao biti naš zajednički cilj. Sačuvati standard i maksimalno smanjiti gubitak radnih mjesta. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažena zastupnica Antunović. Ja se nikako ne bojim zlouporaba u tom smislu, ja samo želim, a rekli ste i sami da sam radila, da sam u struci. Znam točno da trebaju biti definirani, točno definirani pojmovi i zadaci. I kada bi ovaj zakon na bilo koji način pomogao gospodarstvu, a da ne bi istovremeno odmogao nekome a vi nećete reći kome treba jer u ovom prijedlogu zakona točno, vidim da ste se svi suglasili da oko 2 i pol milijarde će biti manjak sredstava. Niste rekli kome treba smanjiti standard. Dakle, idemo poduzetnicima uz ovaj zakon koji kažemo da je dobar, da je među najboljim u regiji. Ali nećete reći kome treba smanjiti za to. 2 i pol milijarde nije malo. Osim toga, ja sam vam lijepo jedan primjer navela iz prakse jer sam radila u financijama, radila sam u bankarstvu. Ovo je istina. Po tom zakonu mi pitanje koliko bi bilo u stvari smanjen porez na dobit i koliko bi to utjecalo na državni proračun. To je istina. Ja sam točno pročitala. To stoji, jer sam radila i znam kako to ide. Prema tome, ako ćemo donositi onda ga točno reinvestirana dobit je to, to, to. U tu reinvestiranu dobit ulazi to, to, to. Onda ću ja reći da nema zlouporabe, da je to točno definirano. Ovako ovaj zakon neće u konačnici, nikako neće doprinijeti razvoju gospodarstva. Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Ja bih zahvalila kolegici Majdanić što nam je dala dobre prijedloge i primjedbe budući da je zakon u prvom čitanju mi smo spremni svaku dobru primjedbu uvažiti i do drugog čitanja ju ugraditi u naš prijedlog. Vi se pozivate na naše obrazloženje, a to je zapravo samo potvrda da mi nismo katastrofičari kao što se ovdje želi prikazati naš prijedlog, nego da mi polazimo od realnih osnova, ali da predviđamo budućnost, predviđamo probleme koji se javljaju u gospodarstvu danas i koji će se dogoditi u narednim mjesecima i želimo ih preduhitriti. Kako utvrditi reinvestiranu dobit, odnosno zadržanu dobit. To je mnoge olakšice, oslobođenja i slično u poreznom sustavu regulirane su Pravilnikom i za porez na dobit i za porez na dohodak. Uz zakon postoje i pravilnici. Kako se utvrđuje dobit? Dobit se utvrđuje poreznom bilancom. Točno se zna kolika je dobit utvrđena. To su knjigovodstvene stvari. Možda nije baš uputno da ih ovdje na ovakav način raspravljamo, ali u poslovnim knjigama evidentira se kolika je dobit, evidentiraju se investicije, točno se zna koliko je investicija pokriveno vlastitim sredstvima, koliko kreditnim sredstvima i to nije problem kontrolirati. Svaki zakon može biti zloupotrijebljen ako nema nadzora. Na žalost mi u Hrvatskoj imamo jako slabi nadzor. U ovom trenutku reći ću samo evo aktualno izvješće Državnog ureda za reviziju koji kaže da naša Porezna uprava neredovito kontrolira poduzetnike što se tiče poreznih davanja pogotovo velike porezne obveznike. Dakle, učinimo nešto da taj nadzor bude efikasan, kontrolirajmo poslovne knjige i neće nikakvih problema biti. Bolje je da direktno pogodujemo poduzetnicima koji profitabilno posluju i da im se u tom trenutku omogućuje određene pogodnosti, nego da se u proračunu osiguravaju određena sredstva za intervencije. Jer onda uvijek može biti pogodovanja, može biti subjektivnih procjena i mi smo skloni tome da kad je moguće direktno pogodovati u smislu da oni koji ostvaruju dobit mogu tu dobit na određeni način bez poreza reinvestirati, zadržavati postojeću proizvodnju, povećavati proizvodnju, imati bolju tehnologiju, otvarati nova radna mjesta, onda im to treba i omogućiti. Jer to dugoročno koristi i državnom proračunu i povećanju prihoda od takvih poreza. Zahvaljujem. I sad imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Evo zastupnica Zgrebec je rekla da je Pravilnikom o porezu na dobit da je rečeno što je reinvestirana dobit što nije točno. Ja sam to provjerila. To nije točno, a ako bi to trebalo biti onda bi to trebalo staviti, trebalo bi pisati u ovom zakonu. Prema tome, reinvestirana dobit po ovom zakonu nije definirana i meni je drago da sam vas ja potaknula i da ako netko ne bude podržao taj zakon jeste rekli da sam dala neke primjedbe, onda evo na neki način drago mi je to da ste prihvatili da ovaj zakon je stvarno nedorečen i da ga se jednostavno ne može primijeniti u praksi. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine. Pa evo, kolegica netočno navodi da zapravo ovim zakonom se dokazuje da SDP nije katastrofičar. Ako smo slušali kolege, brojne kolege pored ostalog kolegu Jurjevića i dalje, onda je to itekako najava katastrofe. Ali to me podsjeća na ono kad čovjeku podmetnete nogu on padne, a zatim mu kažete čuj, ja ću ti pružiti ruku i dići ću te, ali ako usvoje moj zakon. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Željko Turk. Izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Gospodine predsjedniče, ovaj put vrlo kratko. Javnost je, ja vjerujem da je gospođa Zgrebec citirala naš sastanak na Odboru za financije, ali ja zaista moram priznati da nisam čuo riječ ili rečenicu gospođe Šime da Porezna uprava ne kontrolira dovoljno porezne obveznike. Ja mislim da se ovaj put nespretno odrazila, koliko ja znam to zaista nije bilo rečeno direktno u tom obliku. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Uvažena kolegice, rekli ste da je slab nadzor naplate poreza, pa bih evo ja zatražio da ne pišem zastupničko pitanje da Porezna uprava dostavi ovdje u Hrvatski sabor spisak, ispravit ću, ispravit ću. Pa ispravio sam kolegicu, a sad tražim od Porezne uprave i Ministarstva financija da dostavi spisak poreznih dužnika. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ne ispravljate navod. Uvaženi zastupniče,

da ono što je govorio uvaženi zastupnik Gordan Maras je na tragu dobrog ponašanja unutar HDZ-a i ja se slažem s time u principu. Držimo se strogo Poslovnika, ali ne da se drži samo jedan dio Sabora, nego da se držite svi, uključujući i vas gospodine Vinković. Ako nemate Poslovnik, budemo vam nabavili. Evo. Idemo dalje sa raspravom. Ne može biti povreda Poslovnika na ono što sam vam ja sad rekao. Ma ne možete imati. Hvala lijepo. **Vinković, Zoran (SDP)** Vi po Poslovniku, vi ga isto pročitajte, možete mi dati opomenu, možete mi dati opomenu, a ne morate mi držati tiraže o Poslovniku. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, pročitajte Poslovnik, pa ćete vidjeti da vam ja to mogu reći, a opomenu neću dat jer to na vas tako neće ništa utjecati. Idemo dalje sa raspravom. Uvažena zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Šteta je što se u ovom domu sve ono što se predloži od strane oporbe okarakterizira kao politiziranje nepotrebnim cinizmom, sijanjem straha među građanima, jednim katastrofičnim, dakle ovdje govorom. Loše je što se o svim prijedlozima zakona ovdje ustvari govori jednim etiketiranjem, umjesto argumentima. Ovo je tema kojoj definitivno oni koji nas u ovom trenutku gledaju nemaju o nama dobro mišljenje, a i uopće zbog ovakve vrste rasprave, građani ne misle o nama dobro. Naime, građani svakodnevno osjećaju pad standarda, osjećaju da sve manje mogu kupiti sa svojim plaćama i mirovinama. Mnogi od njih već su sada dobili otkaze i oni osjećaju ovu krizu na sebi. Ignoriranje rasprave o tom problemu građana u ovom Domu, sasvim sigurno ne služi na čast ovom Parlamentu, ili bolje rečeno, onima koji se tako u ovom Domu ponašaju. Dakle, mi kad iz oporbe govorimo o tome da postoji problem u gospodarstvu, da jest prisutna dakle recesija u gospodarstvu, to svi pokazatelji govore, onda se nama iz Vlade, iz vladajuće strukture kaže dakle da mi širimo strah. Pa ako nas ne čujete, zašto onda ne čujete gospodarstvenike što vam govore? Zašto ne čujete na primjer ljude iz gospodarstva koji upozoravaju na to da je stanje teško, da oni ne mogu više i da se Vlada mora pomaknuti s mjesta, da mora donijeti mjere koje će njima olakšati poziciju u ovoj godini? Zašto ne čujete predsjednika od, dakle Udruge poslodavaca kada vas na to upozorava u ime onih koji rade u gospodarstvu? Zašto ne čujete na primjer predsjednika Hrvatske gospodarske komore koji je danas ovako rekao: "Za izlazak iz krize trebati će nam barem desetljeće. Tko kaže drugačije, laže." Zašto mi ne čujemo tog čovjeka? Zašto vi gospodo iz vladajuće strukture ne čujete čovjeka koji radi i djeluje u gospodarstvu i koji sasvim sigurno ne govori napamet kad već ne vjerujete nama? Zašto ne vjerujete pokazateljima, statističkim pokazateljima? Pa mi ne širimo nikakav strah, mi ne govorimo o katastrofi. Mi govorimo o nečemu što su statistički pokazatelji, a oni gospodo pokazuju već zadnje tromjesečje jedan izuzetno veliki pad svih parametara u gospodarstvu. Stope gospodarskog rasta su u zadnjem, dakle od 7. do 9. mjeseca već pale na 1,6%. Gospodarski analitičari kažu da ćemo biti sretni ako to u 12. mjesecu bude na nuli, ako ne budemo imali negativan predznak. Stope gospodarskog rasta industrijske proizvodnje, pogledajte kakav negativan predznak imaju i kako padaju iz mjeseca u mjesec u zadnjih nekoliko mjeseci protekle godine. Trgovina na malo koja ima neprestano dakle negativan predznak i pada, iz mjeseca u mjesec pada, što znači da ljudi padaju u svom standardu, da mogu sve manje trošiti, da sve manje kupuju. Zašto ignorirate te podatke? Zato što kad biste to priznali, onda morate priznati da se nešto mora napraviti u ovoj zemlji, a očigledno je to izuzetno teško, osmisliti mjere koje mogu pomoći gospodarstvu, a onda i stanovništvu da zadrži svoj standard i da zadrži radna mjesta u ovoj godini. Zašto vas ne brine na primjer porast broja nezaposlenih? Evo i tih podataka za proteklu godinu. Samo u zadnjem tromjesečju 18 238 ljudi je bilo više na zavodu za zapošljavanje. Samo u prosincu ih je bilo negdje oko 9 000 više. Samo u jednom mjesecu. I mi se ovdje usudimo ignorirati to i reći, ne, nema problema u Hrvatskoj, nije kriza. Moram priznati, vrlo loša poruka našim građanima. Vrlo loša. Pogledajte zaposlenost u Hrvatskoj koja isto tako permanentno pada. Još gore. U samo 3 mjeseca prošle godine bilo je 25 000 manje zaposlenih. 25 000 manje onih ljudi koji stvaraju, zarađuju, pune državni proračun, osiguravaju kakav takav opstanak mirovinskog sustava, zdravstvenog sustava, obrazovanja, svega onoga što se financira iz državnog proračuna. U protekloj godini je dakle prisutan sve veći broj nezaposlenih, sve manji broj zaposlenih. Dakle, definitivno ti pokazatelji govore o tome da imamo krizu u zemlji, gospodarsku i da moramo nešto učiniti i po svim parametrima mi jesmo u recesiji, htio to netko izgovoriti ili ne. Jesmo. Reći to, priznati hrvatskim građanima znači osvijestiti sebe da nešto trebamo učiniti i da se nešto u ovoj zemlji mora mijenjati. Glavni imperativ ove godine Vladi Republike Hrvatske, vama gospodo ovdje u HDZ-u mora biti očuvanje radnih mjesta, očuvanje radnih mjesta i očuvanje kakvog takvog standarda građana. Veliki broj ljudi je opterećen stambenim kreditima. Što će se dogoditi s ljudima koji će ostati bez posla ove godine? Što je sa ovih već 21 tisućom ljudi koji su u protekloj godini završili na zavodu za zapošljavanje? Hoće li netko povesti računa o tome? Što će biti s tim obiteljima koji će se možda preko noći naći na ulici? I upravo zbog toga, Zakon o porezu na dobit je samo jedan od koliko, 24 zakona koje smo jednim dijelom već sada uputili, uputiti ćemo u saborsku proceduru u narednom periodu kojim želimo reći da postoji način i postoje mjere kojima se može pomoći gospodarstvu da ga se u ovoj godini dodatno ne opterećuje, nego da mu pomognemo da preživi i da sačuva radna mjesta i da sačuva kakvu takvu egzistenciju velikog broja naših građana. To da Vlada nije svjesna u kakvom se stanju nalazimo pokazuje ovo mišljenje Vlade u kojem je napisano da je ovaj zakon trošak za proračun i da će smanjiti prihodovnu stranu proračuna. draga moja gospodo, ako vi čitavo vrijeme ulaganje u gospodarstvo tretirate kao trošak, a ne kao ulaganje u novu stvorenu vrijednost, u buduće punjenje proračuna, onda to stvarno govori o jednoj lošoj politici koju ova Vlada ima prema gospodarstvu. Niti jedna lipa uložena u gospodarstvo nije trošak. To je ulog. To je ulog. zato je nevjerojatno kada u mišljenju Vlade dobijemo ovako jednu rečenicu da bi ovo bio trošak. To da ste to vidjeli kao trošak govorio je i kolega Bernardić kada vam je čitao podatke o tome koliko su u ovom proračunu za ovu godinu pali iznosi svih stavki koje su usmjerene prema gospodarstvu. One su trebali biti znatno povećane, to smo vam cijelo vrijeme govorili. To vam govore ljudi iz gospodarstva. Ne vi ste uporno te stavke smanjivali. Kolega Bernardić je ovdje govorio neke su i do 30% smanjene, neke i do 60. Kakva je to politika vlade HDZ-a koja u ovoj godini kada gospodarstvu treba dati dodatna sredstva, vi ta dodatna sredstva smanjujete. I uporni ste u toj politici nikako da to promijenite. A znate što građani će platiti najveću cijenu te vaše politike. Problem je i nelikvidnost. Dakle, raste nelikvidnost u sustavu u samo zadnjih godinu dana. Broj blokiranih pravnih osoba porastao je za 30%, a iznos nepodmirenih obveza trajanja do 60 dana, dakle za čak za 65, 66% tih pravnih osoba. U tim tvrtkama radi oko 36 tisuća radnika. Ukoliko se ne riješi problem nelikvidnosti i ovih 36 tisuća radnika su jako u riziku da u ovoj godini možda ostanu bez radnog mjesta. Dakle, draga moja gospodo prestanite gledati tko što predlaže u ovom Domu, gledajte što se predlaže, koje kvalitete tog zakona i što je moguće prije, jer mnogi upozoravaju da smo već zakasnili. Donesite mjere koje će pomoći gospodarstvu i stanovništvu da ovu godinu nekako preživimo. Jer ako ne čujete nas iz SDP-a poslušajte ljude koji rade u gospodarstvu i koji već sada se ne bave kako iskomunicirati u javnosti svoje proizvode, nego kako iskomunicirati otkaze koji su već sada krenuli i koji su predviđeni u narednih nekoliko mjeseci. Dakle, to nije širenje panike, to nije širenje straha, jer drage moje kolegice i kolege građani to već osjećaju na svojim leđima ne možemo mi dakle zatvarati oči pred tim, nego 'ajmo već jedan puta reći da imamo problem, imamo krizu i 'ajmo vidjeti što napraviti da se ta kriza u ovoj godini što je moguće manje osjeti prvenstvenog dakle kod naših građana u gospodarstvu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I sada imamo nekoliko ispravaka, netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa zastupnica Opačić očito danas nije slušala kada smo ovdje razgovarali pa uporno ponavlja kako nitko ne sluša gospodarstvenike, odnosno time ne želi negirati da uopće predstavnici kojeg gospodarstvenici imaju u svojim udrugama kontaktiraju sa izvršnom vlašću sa vladom. I upravo sa njima razgovaraju i u tom ekonomskom savjetu i sada kao što sam rekao ako ste pratili da Ekonomski institut priprema određene mjere, znači to nije točno. Drugo, što se tiče nezaposlenosti, budite iskreni pa onda recite da 80% te nezaposlenosti je otprilike jedan prosjek koji mjesečno varira iz razloga jer se radi u ugovorima na određeno vrijeme. A to su vam ugovori kada čovjek sklapa ugovor o radu, onda zna i kada mu prestaje. Znači to nema nikakve veze u ovom trenutku sa ovom recesijom ako pratite statistiku pogledajte. Drugo, budimo iskreni, pa recimo 2001. godine isto tako ste bili upozoravani vi da je recesija, da treba donijeti recesijske mjere od sindikata. Ja ću vam sada ako ne vjerujete donijeti izvatke koji su bili i na koji način ste bili upozoravani isto u to vrijeme. Znači nije problem u tome. …/Upadica: Vrijeme./ … Sada odjednom ste vi shvatili da ljudi da teško žive. …/Upadica: Vrijeme./ … Ljudi teško žive već desetljećima,

Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. da je za nas ulaganje u gospodarstvo trošak. To uopće nikada nismo rekli. To nije točno. Mi smo rekli da je to smanjenje državnog proračuna, a naravno da je onda važno reći što bi to trebalo smanjiti, kojim proračunskim korisnicima. Nikada nismo, ne smatramo da je u ulaganje u gospodarstvo trošak. Ali kada već govorite o tome kako imate svoje mjere, antirecesijske mjere, ja predlažem da vi to onda patentirate, patentirate SDP i pošaljete Obami, Ameriku, svijet, gdje god je kriza, gdje je pad gospodarstva i pad zaposlenosti. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Borislav Matković. Izvolite. da kao antirecesijski prijedlozi. Oni su dakle mjere dobri za hrvatske građane i gospodarstvo. Ja kažem da taj navod nije točan, jer je uvažena kolegica, a SDP zaboravio na jednu malu sitnicu, a to je da hrvatske građane bi to trebalo koštati 15 milijardi. Naime, to bi opet trebalo iz proračuna, a proračun pune hrvatski građani.

Ispravio bih netočan navod da koji je kolegica Opačić kazala da predsjednik Hrvatske gospodarske komore sigurno ne govori na pamet. Pa ozbiljni ekonomisti se ne bave predviđanjem budućnosti, nego stvaranjem budućnosti. I ekonomska znanost ne pozna takva predviđanja, jer ekonomija ovisi o mnoštvu čimbenika. Tako da ova predviđana desetogodišnja doista spada u domenu govorenja napamet. Zahvaljujem. I sada idemo dalje sa raspravom. Uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče. Pa evo ja na početku ja na početku moram utješiti zastupnike. Bilo je ovdje govora o Obami i o programu SAD za izlazak iz krize i drago mi je da su Obamin prijedlog i SDP-ov prijedlog slični. Voljeli bi imati isto tako odgovor i od Vlade za izlazak Hrvatske iz krize. Eto vidite kako se i to dogodi. Ali ja ću se s vama isto tako morati složiti, a složit ću se u tome da je uvijek lakše naći više argumenata zašto nešto ne napraviti, nego zašto nešto napraviti. Pa to je najjednostavnije. 'Ajmo ništa ne raditi i tako ćemo imati jednostavniji život. Činiti skupo što sam već rekao, ne činiti još skuplje, a činiti krivo je najskuplje. I to upravo pokazuju ove mjere i iskazane stavke u državnom proračunu. Dok cijela Europa daje više novca za gospodarstvo Hrvatska izdvaja manje. Dok cijela Europa prepoznaje važnost intervencije sada u gospodarstvo, Hrvatska vlada nije ni došla. Dok cijela Europa daje poticaje za izvoz, za restrukturiranje industrije, za poticanje industrije, mi smanjujemo stavke. Pa to sam već spomenuo. 25% manje u brodogradnji, 20% manje za poticanje proizvodnje, 30% za povećanje konkurentnosti, za restrukturiranje 30% manje i za subvencije za poticanje izvoza čak 60% manje. Ali ne samo to, nego donijeli smo i Zakon o neradu nedjeljom. Evo danas čitam 20% je pao promet u malim dućanima. Pa kao da si Hrvatska jedna mala zemlja sa 4,5 milijuna stanovnika može priuštiti takve zahvate koje si ne može priuštiti jedna Njemačka, koje si ne može priuštiti jedna Francuska a Hrvatska je ovisna o drugim državama, ovisna o uvozu svega. Hrvatska si ne može priuštiti takve zakone. I taj zakon je isto tako kao i ovi još jedan usudio bih se reći od prorecesijskih zakona ne antirecesijskih. I planiranje je bilo isto tako prorecesijsko. Bilo je tu govora i o gradu Zagrebu, bilo je tu govora i o gradskom proračunu. Ja moram upozoriti zastupnike, ja budući da sam zastupnik u gradskoj skupštini i pozivam sve one zastupnike koji žele sjediti u slijedećem mandatu sjediti u Gradskoj skupštini i tamo raspravljati probleme neka se kandidiraju. Ali isto tako, moram podsjetiti da je grad Zagreb motor hrvatskog gospodarstva. 60% svih prihoda se ostvaruje u gradu Zagrebu. Ubijete grad Zagreb ubili ste Hrvatsku, ubili ste penzionera u Dalmaciji, Slavoniji, svugdje gdje bi trebali ostvariti svoju mirovinu, socijalnu pomoć, naknadu, znači invalidsku mirovinu ili bilo kakav oblik socijalnih prava zato jer 60% gospodarstva i najveći broj prihoda upravo dolazi iz grada Zagreba. Evo, tu imate ljude iz Porezne uprave koji će vam to i potvrditi. I ja se ne bih složio sa pojedinom argumentacijom da se ne može pratiti ova ili ona dobit budući da imamo Poreznu upravu, pa ne bi mogli pratiti da nemamo i nemojmo omalovažavati ljude koji su tu došli, koji rade odgovorno svoj posao i zbog toga što se upravo može pratiti smo predložili ovaj prijedlog. Spominjali ste i uštede. Ja sam tu, ne znam da li nisam bio dovoljno jasan. Ja sam na početku taksativno nabrojao gdje se sve može uštedjeti, taksativno sam rekao. Vi ste u ovom proračunu uštedjeli na gospodarstvu, to govore brojevi. tamo gdje se još može uštedjeti je ono što smo sve nabrojali a to je reforma glomazne državne uprave, štednje trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu. Također smo to predložili. Također smo predložili preispitivanje menađerskih ugovora, utvrđivanje prioriteta u javnim investicijama s prioritetnim ulaganjima u energetiku. Također smo predložili od Narodne banke, znači spominjana je cijena kapitala što je doduše jedan jedini ajmo reći valjani argument koji je ovdje bio izrečen od kolege Marića. No međutim, ja moram reći da nije to isključivi argument jer je jedan od argumenata. I ne samo to nego smo poslali u proceduru dva zaključka Hrvatskoj narodnoj banci da izradi smjernice monetarne politike da vidimo kako ćemo s investicijama u ovoj godini upravo zato jer smo svjesni da treba sniziti cijenu kapitala smo odlučili povećati temeljni kapital HABOR-a da naša banka može financirati naše investicije i poslali smo sve one zakone za koje mislimo da će upravo i potaknuti investicije i snižavanje kamatne stope i poticanje investicija. I stoga, ja jedino što mogu na kraju reći je da ne smijete gurati glavu u pijesak, moramo zajedno shvatiti da je Hrvatska u problemima, da ima prostora za napraviti neke stvari, no međutim da se te neke stvari moraju napraviti. I ako vi nemate rješenja imamo ih mi, mi smo ih predložili i podržite naša rješenja kad ih nemate. Zahvaljujem. I sada imamo dva ispravka netočnih navoda i tri replike. Prvo je ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Bernardić je kazao da je kapital samo jedan od elemenata poticanja gospodarske aktivnosti. Ja bih ga ispravio. To je ipak najvažniji čimbenik poticanja gospodarske aktivnosti i poznato je da su čimbenici proizvodnje zemlje, rad i kapital. U Hrvatskoj nije problem zemlja i rad, problem je doista samo kapital. I gospodarstvenici nikada još nisam čuo da su prigovorili na stopu poreza na dobit ali jesu na doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori. Hvala.

neradne nedjelje jasno u trgovini.". Ali mislim da je to apsolutno pogrešno jer mnoge male i velike zemlje u Europi također ne rade nedjeljom, pa valjda su zato u recesiji. Ali Hrvatska si ne može priuštiti zdravlje, čuvanje odnosno nečuvanje zdravlja brojnih ljudi koji rade i brojnih žena koje rade u trgovini. Nekoliko desetaka tisuća majki je doma sa djecom. Pa dajte malo razmislite šta je bolje, 20% što tvrdite a što je paušalno ili ovo sve ostalo. Zahvaljujem. I sada imamo tri replike. Prvo je uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa vidite kolega Bernardiću, vi ste se pozvali na to kakve su mjere Obame. Mi doista znamo ili većina hrvatskih građana zna što će Obama predložiti i o čemu će se u Kongresu raspravljati. Mi znamo što će raditi Njemačka jer Njemačka je navodno u recesiji. Znamo što će raditi Francuska jer navodno je i Francuska u recesiji. Svi ti parlamenti su raspravljali o antirecesijskim mjerama. Jedino ne znamo što će raditi hrvatska Vlada. Nažalost, umjesto da danas raspravljamo ili da sučeljavamo u ovom parlamentu u kojem je oporba morala inzistirati i inicirati raspravu o stanju stanju u gospodarstvu i državi da raspravljamo i kažemo ok SDP-ov prijedlog je takav, takav, dobar ili loš ali mi imamo bolji pa usvojimo ono što je bolje mi smo suočeni danas sa negiranjem prijedloga SDP-a i sa ignoriranjem krize. I to su dva velika problema. Dakle, SDP inicira raspravu o problemu. O problemu se ne želi raspravljati nego se negira i ignorira se u opće kriza koja je. Nažalost, vrijeme će nas u tome pregaziti i u jednom trenutku kada glava iz pijeska bude izvučena ako do tada uopće bude dovoljno pijeska da zatrpa sve te probleme koji se sada oko glave skupljaju onda ćemo biti u puno težoj situaciji. Nije za vjerovati da ako već neki tvrde da je kriza inicirana izvana da će i rješavanje te krize doći izvana. Nešto ćemo ipak morati sami učiniti. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani kolega Mršić, sjajno ste povukli paralelu i tri ključne stvari koje rade ne samo Sjedinjene Američke Države nego i Europska unija sa svojim 200 milijardi eura vrijednim financijskim planom je upravo ima tri sastavne komponente koje upravo je i SDP predložio, a to je mjere u području zaštite gospodarstva i poticanja gospodarstva, mjere u području zaštite stanovništva kao iznimno bitnu mjeru i najranjivijih grupa u tom stanovništvu i mjere u području ograničenja odnosno restrikcija u javnom sektoru. Dakle, tri komponente imaju Sjedinjene Američke Države, ima ih Europska unija i mi smo ih predložili. Jedino što se bojim kolega Mršić kad ste već spomenuli pijesak ne bih volio ako ih ne predložimo dovoljno na vrijeme, ako ih ne predložimo sad da spriječe negativne trendove u gospodarstvu ne bih volio da nam ostane samo pijesak. Zahvaljujem. I replika uvaženi zastupnik Rajko Ostojić. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. S time da većina naših saborskih zastupnica i zastupnika, kolegica i kolega na Internetu, pa ako pogledaju bilo koju stranicu, bilo koje tvrtke, vidjeti će mision and vision, misija ili vizija. Misija ili nas kao osobe ili tvrtke odgovara na pitanje Why I exist? Zašto postojimo? Postojimo da budemo pekari, konobari, liječnici, tu i tamo netko da bude saborski zastupnik, barem u jednom mandatu. Ali ono što je s druge strane a to je vision, Where are we going?

nego na osnovu dobre prakse, grada Koprivnice i grada Zagreba, na osnovu dobre prakse i dobrog vođenja gradova i Koprivnice i Zagreba, vi ste član gradske skupštine, velikih prihoda omogućiti dobro zdravlje naših žena, a ne kao što neke sada tu kažu na osnovu toga što žene rade nedjeljom, za ime Boga. Nego na osnovu dobrih preventivnih pregleda, dobrog rasta prihoda, omogućuje sjajan zdravstveni i socijalni program i grada Koprivnice i grada Zagreba. Znači misija i vizija. Upravo je to pretkazivanje budućnosti i po tome se razlikuju oni koji imaju viziju od onih koji nemaju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Kolega Ostojić, složiti ću se s vama kada kažete da je vrlo bitno sagledavati problem, i to je ono što cijelo vrijeme ponavljamo da je problem potrebno sagledati široko da bi se mogao otkloniti, odnosno da bi se mogao riješiti. Da stvarima treba pristupiti na sustavan način. I zato je izrazito bitno da se te stvari i na sustavan način rješavaju u zdravstvu, u školstvu, u svakom segmentu. Nije dovoljno i ja sam to ponavljao kada je bio izvješće Nacionalne zaklade za znanost, nije dovoljno samo osigurati prostor za učenike, sagraditi škole, ne ono što je najvažnije, što treba našoj djeci je otvoriti vrata fakulteta širom, otvoriti vraća obrazovanim ljudima u gospodarskom rastu, a da bi to postigli, morate ulagati u ljude, morate ulagati u ljudski potencijal. I drago mi je isto tako što je i u Koprivnici i u gradu Zagrebu to ulaganje najveće i nadam se da će tako ostati. No, volio bih da i drugi krajevi Hrvatske slijede taj pozitivan trend. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Bernardić, dobro ste napomenuli da mjera Vlade nema nikakvih a da to ne vidimo samo mi građani, vide to i gospodarstvenici. Evo, kolega Kunst je spomenuo da oni sudjeluju u GSV-u i da je činjenica da je jučer predstavnik gospodarstvenika u GSV-u gospodin Ivica Mudrinić, napao žestoko hrvatsku Vladu zbog ne činjenja, napao je Vladu optuživši ju za neodlučnost, kompromiserstvo, za nesposobnost za povlačenje reformskih poteza te posebno za nedostatak leadershipa. S druge strane, upozorio je ono na šta upozoravamo i mi iz SDP-a da se Vlada ponaša na način da formira savjete i da bi ekonomsko vijeće moglo poslužiti kao alibi za Vladine pogrešne političke poteze i da nas ne provođenje mjere, ne donošenje nikakvih poteza ili bilo kakvih zakona koji bi nas mogli izvući iz recesije može odvući još dalje u krizu. Znači ne govorimo to samo mi, to govori, gospodine Bernardić i struka. Konkretno hrvatski gospodarstvenici. I zato mislim da je ovaj zakon potreban i da ga trebamo donijeti što hitnije. Zahvaljujem. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** To je sve točno i sve te medijske statistike a i općenito statistike su nažalost takve. I mi se ne ljutimo zbog toga što nitko od ministara danas nije došao. Ne ljutimo se zbog toga što ovaj prijedlog imate argumente zašto ga ne prihvatiti, ali se moramo ljutiti zbog toga što je u zadnja tri mjeseca 11 tisuća ljudi ostalo zbog posla. Mi se zbog toga ljutimo, no ja vam garantiram da se mi nećemo naljutiti ako vi uzmete naše zakone, prepišete ih, uzmete ono što vam se sviđa i predložite ih kao svoje ali da spasimo hrvatsko gospodarstvo. Evo ja vam kažem, mi se nećemo naljutiti, ali uzmite i napravite nešto moramo nešto napraviti. Zahvaljujem. I idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, evo puno toga je danas rečeno ali mislim da je bitno ponoviti neke stvari vezano za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. U raspravama, u replikama, u ispravcima netočnih navoda, spominjano je da smanjenje porezne osnovice za obračun poreza na dobit definitivno bi donijelo do smanjenja prihoda državnog proračuna. Mislim da je to jedan temelj o kojem treba razmisliti, znači prihoda sa naslova poreza na dobit. A čuli smo da se radi o nemalom iznosu od 2 milijarde i 400 milijuna kuna u ovoj godini. To je još jedna pretpostavka koja bi dovela do deficita a znamo kakve muke ove godine imamo da ovaj minimalni deficit koji je sveden na nešto od više od 1% u proračunu za 2009. godinu zatvorimo kreditnim sredstvima. Zamislite što bi se tek dogodilo da je deficit ove godine na razini onog iz 2004. godine ili da ga povećamo sa svih ovih 20 i nešto prijedloga SDP-a na preko 20 milijardi. Otkud pronaći novce, iz kojih banaka uzeti novce, na čiji teret državu zadužiti, znači opet gospodarstvenicima oduzet mogućnost kreditiranja kreditnih sredstava da bi se deficit koji bi u slučaju ovih zakonskih prijedloga bio veoma visok namirio. Ne vidim drugi način, a nažalost niti slova upravo u tim problemima u ovim zakonskim prijedlozima SDP-a nema. Nadalje, nešto sam promijenio svoju raspravu, predviđeno je i želim se osvrnuti ovdje na dvije stvari, kada govorimo o raspravama koje su kolege prije toga imale. Pa bih se ovdje podsjetio rasprave kolege Lesara koji je pobrojavao što sve poduzetnik i investitor mora platiti koje doprinose, poreze, obaveze, prilikom investicije, …/Govornik se ne razumije./… u investiciju i provođenje investicije. Želim reći da u Hrvatskoj postoje područja od posebne državne skrbi. Područja koja su stradala u Domovinskom ratu na kojima Vlada Republike Hrvatske, resorna ministarstva i jedinice i lokalne samouprave kroz različite porezne olakšice, a jedna od tih poreznih olakšica je i oslobađanje poreza na dobit, osiguravaju kvalitetnije uvijete za investiranje, za razvoj gospodarstva, za novo zapošljavanje, za dislociranje industrije, poduzetništva iz velikih gradskih središta u periferne periferne dijelove Hrvatske. Također, tu je značajna uloga jedinica lokalne samouprave a tom prilikom mislim i na mogućnosti koje imaju i druge jedinice lokalne samouprave u razvijenijim dijelovima Hrvatske koje bi se mogle odreći svog dijela kolača i kroz prirez, kroz porez na tvrtku, kroz komunalni doprinos, komunalne naknade, ako imaju toliku želju da u ovom trenutku pomognu poduzetnicima u provođenju njihovih investicija. U mom gradu, u Pakracu, nema prireza, prirez je 0%. U poduzetničkoj zoni u Pakracu komunalni doprinos je 0%. To su direktno prihodi kojih se odriče grad, ne bogat, stradao u Domovinskom ratu, kako bi poduzetnicima omogućio i privukao ih da investiraju provodeći jednu dugoročnu politiku, a ne ovakovu kratkoročnu, vatrogasnu, kakav je ovaj prijedlog poreza, da se otvaraju nova radna mjesta, da kroz godinu, dvije, tri iz poreza na dohodak dolaze i vraćaju se sredstva u proračun grada, dakle uz komunalne naknade koje su u prvim godinama ili 0% ili minimalni postotak u narednim godinama dođe do značajnijeg punjenja gradskog proračuna. Pozivam ovim putem i ponovno govorim poduzetnicima, ne treba skupo investirati u Zagrebu, u nekim bogatim gradovima, kad postoje mogućnosti da se investicije provedu u manjim u manjim gradovima koji su sve bolje i prometno povezani sa središtima, sa gradskim središtima, sa velikim gradovima da dođu, da investiraju u ta područja jer tamo je i radna snaga jeftinija i oslobođenja poreza na dohodak, znači i prirez koji je primjerice u nekim gradovima 0%. Tu bih se sjetio i rasprave odnosno jednog javljanja kolege Bernardića koji je rekao da grad Zagreb transferira svoje prihode na ostale dijelove Hrvatske. Da, u jednom dijelu se slažem s tim. Najveći prihodi zasigurno ostvaruju se u Zagrebu i bogu hvala da je to tako jer ovo je jedan primjer na koji način grad je pokušao transferirat direktno grad svoje prihode i pomoći opet nama lošije razvijenima i stradalima u ratu. Prije 3-4 godine u Pakracu je pokrenuta akcija "Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara" i grad Pakrac za sakupljanje sredstava, otprilike 250 tisuća kuna za kupnju mamografa u našoj bolnici u Pakracu. Normalno je da je u toj prigodi došao i gradonačelnik Zagreba u kratkim hlačama, trčkarao po gradu, slikao se, obećao desetke tisuća kuna za provođenje te akcije. Nažalost, nakon svih tih slikanja, izjava za medije, dobili smo 0 kuna, znači transferiranih sredstava iz proračuna Grada Zagreba. Evo, to je jedan primjer na koji način Grad Zagreb transferira svoje prihode i svoja sredstva na ostale dijelove Hrvatske. Zbog svega danas navedenog, evo i ovih podsjećanja u mojoj raspravi, zasigurno da ovaj SDP-ov Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit ne mogu prihvatit. Hvala. Zahvaljujem. I sada imamo najprije ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Potpredsjedniče. Kolega Huška, izrekli ste nekoliko netočnih navoda. Navest ću dva. Prvo ste rekli da slova nema o tome gdje bi se država trebala financirat. Ima, ja sam to rekao u uvodnom slovu, da smo i mi taj prijedlog poslali, da ne uzima novčanu masu hrvatskim poduzetnicima. I broj dva, rekli ste da bi se neke jedinice lokalne samouprave mogle odreći dijela prihoda. To je netočno zato jer se neke već jesu odrekle, poput Grada Zagreba, kojima je Zakon o preraspodjeli poreza na dobit uzeo dvije milijarde. Ako ćemo tako gledati, možemo slobodno reći da je Grad Zagreb već u prošloj godini platio da se ne zamrznu plaće u državnoj upravi. Građane Grada Zagreba, i to treba glasno reći, su platili da se još prošle godine ne zamrznu plaće u državnoj upravi. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodin Huška je rekao, i ispravit ću taj netočan navod, da je ovo na neki način vatrogasna mjera i da mi sa jedne strane uzimamo ovim zakonom 2 i nešto milijarde iz državnog proračuna, da ne pokazujemo odakle ćemo ih namaknuti. Činjenica je, to nije netočno da je to vatrogasna mjera samo zbog toga što je ova Vlada potpalila u gospodarstvu "požar" odnosno "požar" odnosno situacija je neizdrživa i zbog toga ćemo sljedeće godine imati vjerojatno gospodarski ne rast, nego pad, a s druge strane ne uzimamo mi iz proračuna 2 i nešto milijarde kuna, jer vrlo vjerojatno bi se, kao što sam već ranije rekao, veliki dio tog novca u proračun samo drugim smjerom vratio. Tako da nemojte kao i većina rasprava danas iz Kluba zastupnika HDZ-a, govoriti o tome da je ovo uzimanje iz proračuna. Ne, ovo je pomoć gospodarstvu kako bi se zagasio koji je nažalost HDZ nečinjenjem potpalio. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sada imamo nekoliko replika. Prvo je uvažena zastupnica Željka Antunović. Izvolite. Poštovani kolega, meni se dio vaše rasprave svidio. Govorili ste o ozbiljnim problemima s kojima se potencijalno suočava s jedne strane hrvatsko gospodarstvo, s druge strane državni proračun, a onda i svi proračunski korisnici. Iznijeli ste čak i neke po meni prijedloge kako je moguće racionalizirati tu sveukupnu javnu potrošnju govoreći o mogućnostima koje postoje u racionalizaciji i gospodarenje javnim sredstvima u lokalnoj samoupravi. To je pozitivno. Pa ova vaša rasprava me navela da progovorim o nečemu o čemu niste progovorili, ali što se da prepoznati, a to je onako jedno nepomirljivo odbijanje prijedloga koji dolaze s ove strane od ove vaše strane. Nedavno mi je premijer odgovorio na moje pitanje koje mjere Vlada poduzima govoreći samo o mjerama iz 2008., u 2009. nema mjera. Definitivno još se čekaju od strane Vlade odnosno od vaše strane. Evo mi smo izašli s nekim mjerama. Ja mislim da bi bilo jako dobro za sve koji se bave politikom u ovoj zemlji da mi ovako ne odbijamo a priori nešto što je inače kad govorimo o Zakonu o porezu na dobit i ovom prijedlogu standardna mjera, rasterećenje oporezive odnosno reinvestirane dobiti je nešto što je stvarno standardna mjera odnosno instrument porezne politike u mnogim zemljama, u krizi ili kad nije kriza. Zašto da ovako odbijamo? Zašto se ne uloži trud da pokušamo postići konsenzus? Ja mislim da bi nam to naši građani, oni koji su ostali bez posla, oni koji će potencijalno ostati bez posla, oni kojima je ugrožena plaća itekako vrednovali. Pa dajte malo popustite, mislim vi da ste nam predložili neke mjere, ja sam sigurna da mi s ove strane ne bi tako a priori odbijali. Rasteretiti gospodarstvo moramo na bilo koji način. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Sigurno da slažem se u jednoj mjeri sa vašim izlaganjem i mogu prihvatit da je to jedan od načina da se porez na dobit oslobodi i dijelom ostavi znači poduzetnicima za reinvestiranje. Ali, u mom Gradskom vijeću u Pakracu svaki gradski vijećnik zna, kad predlaže smanjenje proračuna za bilo koji iznos, bilo koju kunu, da mora reći otkud će se ta sredstva u proračunu namaknuti. Pa nije jarac da ovdje ne znate nakon svih tih godina, ako se proračun smanjuje za 2,4 milijarde kuna u 2009. godini. Dugoročno ovo je stvarno pozitivno. Bez dobacivanja uvaženi zastupniče. /… To mi je žao što nije vidljivo i tu se slažem sa kolegicom Majdenić nije vidljivo od kud namać ta sredstva u državnom proračunu ove godine. Zato je to vatrogasna mjera. Vatra gori, hajde idemo je ugasiti u roku mjesec dana. Što ćemo poslije toga? Gdje ćemo ta sredstva do kraja godine u državnom proračunu pronaći. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa replikama. Sad je uvaženi zastupnik Mršić, sad možete govoriti. Izvolite. Da hvala lijepo. Pa mene čudi kolega Huška da ste vi ovdje skeptični odakle namaknuti te dvije i pol milijarde o kojima govorite da će biti gubitak u državnom proračunu, ali koje će ostati gospodarstvu da bi stvorile možda 7 milijardi kuna u budućnosti za državni proračun. Ali ste vrlo lako digli ruku prošle, pretprošle godine kad se mijenjao Zakon o porezu na dohodak i porezu na dobit kada je lokalna samouprava ostala bez milijardu kuna koje nije otišlo gospodarstvu, nego je otišlo u državni proračun, koji je prošle godine umjesto da se stvorile pretpostavke da ove godine bude gospodarski rast rastrošno potrošilo, kad smo se ponašali kao pijani bogataši. To na vaš grad nije imalo utjecaj, zato jer za vas država vraća ukupno porez na dohodak. Na moj grad je to imalo negativni utjecaj. Ukupno je lokalna samouprava u 2008. godini ostala bez milijardu kuna poreza na dobit koji je transferiran u državni proračun. Da se to nije dogodilo, da smo prošle godine možda malo šparali ne bi se u HEP-u ponašali kao pijani bogataši, pa sponzorirali kapom i šakom okolo, pa dizali cijenu struje, pa kupili u recesiji nove automobile. Evo vam prijedlog predsjednika Gospodarske komore. On predlaže da se smanji državni proračun linearno za 10%. On je čak radikalniji od nas. On traži da 13 milijardi se smanji državni proračun. Vjerojatno on ima bolji pregled i zna kako se to može učiniti. Možemo smanjiti plaće menadžerima u javnim kompanijama, uzeti im kreditne kartice jer oni nisu na tržištu. Oni nemaju što promovirati da bi morali toliko ulagati. Samo kad bi smanjili te stvari našli bi ove 2 milijarde kuna o kojima mi danas govorimo. To bi ostalo u privatnom sektoru, a ne u javnom sektoru koji nije izložen ovom tržištu. **Jarnjak, Vrijeme vam je isteklo i nemrete dalje. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. U zadnje dvije, tri rečenice slažem se sa kolegom Mršićem zasigurno da ima prebogato nagrađenih menadžera, pa i gradonačelnika i nekih drugih osoba u javnim službama u bogatijim gradovima. Ne mogu se složiti s onim što ste rekli da je država uzela gradovima porez na dobit, jer su gradovi koji su siromašniji prošli dobro u toj preraspodjeli. Ima se kome uzeti, ima hvala bogu sredina koje nisu ratom stradale, koje nisu ratom razrušene, koje stvaraju dobit, koje stvaraju novostvorene vrijednosti. normalno je da će svaka normalna država takvim jedinicama lokalne samouprave uzeti, preraspodijeliti to na jedinice koje stvarno ne mogu preživjeti, odnosno gdje gospodarstvo nije poslije Domovinskog rata pokrenuto. Uvaženi zastupnik Ivan Hanžek, replika. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Digao sam umjesto ispravka netočnog navoda uvaženom kolegi i dragom prijatelju Huški da može odgovoriti. Naime, mi se nalazimo u ovim raspravama dosta često. Oporba ima pravo predlagati, vlast odbijati jer da, onda bi na daj način ako prihvati oporbin prijedlog zapravo poslala poruku biračima da drugi put ne glasaju za njih. Sve je to normalno, ali u kriznim vremenima mislim da bi trebalo sa teatrologije preći na konkretne dogovore, razgovore, ne u velike koalicije. Ali oko nekih konkretnih mjera. Ja ću primijeniti u ovom slučaju sa Davorom u razmjeni mišljenja jedno da “sit gladnom ne vjeruje“. Gospodarstvo ima slobodu kretanja i odabira lokacija. Nema državnog intervencionizma sa slanjem firmi u Lipik, Pakrac. Kamoli sreće da nekoga možemo poslati, nego bira prema svojim ekonomskim mjerilima gdje će se locirati. Međutim, dio sredstava koje se, poreznih nazovimo ubire od onih koji su došli u Zabok, a to je recimo vodni doprinos koji je jednak i kod tebe i kod mene u Zaboku protiv čega ja jesam. Ja smatram da područja od posebne državne skrbi ne bi trebale imati vodni vodni doprinos i da bi to bila jedna od mjera stimulacija novih investicija. Može država u jednom trenutku reći vi preko Hrvatskih voda sad malo u kontradikciji sam sa funkcijom koju zajedno sa potpredsjednikom obavljam, da u ovim kriznim trenucima investitor ima se ta davanja smanje. Smanjit će se neka ulaganja u potrebnu vodoopskrbu, ali u krizi idemo naći rješenja da zajedno uštedimo. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, hvala Bogu da i na drugoj strani ima ljudi sa kojima se stvarno ne moramo gledati preko nišana s kojima imamo i dijelimo zajedničke probleme i u jedinicama lokalne samouprave i na nekim drugim mjestima gdje radimo i borimo se sa zajedničkim problemima. Da, ali kolega Ivane, da vam netko u proračunu grada Zaboka smanji prihode za dva milijuna kuna. Što bi mu rekli na sjednici gradskog vijeća? A ne predloži povećanje ili neki drugi način da se ti prihodi, ta dva milijuna namire. Pa vodimo gradove jedan i drugi, borimo se sa tim našim proračunima i znamo na koji način se to radi. Pa budimo tu korektni. Izdvajanje za vodni doprinos, da mi ga plaćamo i sa zadovoljstvom ga plaćamo i u Pakracu mi. Gradi se …/Govornik se ne razumije./… koji će za vijeke vjekova riješiti problem vodoopskrbe Pakraca i Lipika vrijedan 150 milijuna kuna. To su naši proračuni u 10 godina naša dva grada, kompletni izvorni prihodi. Zato sa zadovoljstvom plaćamo vodni doprinos. Grade se kanalizacije, širi se vodoopskrba i to je jedan pozitivan namet države koji se vraća direktno građanima na teren. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo još dvije replike. Sada je na redu uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Bez dobacivanja prosim lepo! Kolega Huška, slažem se s vama jer odgovorna politika zna da su mogućnosti vođenja anti recesijske monetarne i fiskalne politike ograničene i to i visokim stupnjem euroizacije, ali i inozemne zaduženosti. Međutim, interne mogućnosti za pozitivne promjene postoje u provođenju strukturnih reformi od brodogradnje, energetskog sektora do daljnje reforme zdravstvenog i mirovinskog sustava, što Vlada naravno i čini. Međutim, predlagači ovih antirecesijskih zakona, pa i ovog o kojem danas razgovaramo odbijaju takve zakone kad dođu u saborsku proceduru. Hvala. Zahvaljujem. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera ne prolazi koliko on god bio za dobrobit stanovništva, gospodarstva, zdravstva, umirovljenika ne prolazi, odbija se na drugoj strani saborske vijećnice. Hvala. Zahvaljujem. I replika, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. i mislim da za takvo što nema potrebe, ja se samo nadam da ni vi mene valjda ne gledate preko nišana i drago mi je kad mogu s nekim popit kavu. No međutim, moramo biti svjesni da moramo suočiti argumente s kojima se Hrvatska susrela i koje treba rješavati. Dakle, nije dovoljno o njima pričati, treba ih rješavati. izuzetno mi je drago što ste potakli pitanje transfera i transfera koje radi Grad Zagreb prema ostalim dijelovima Hrvatske. Pa to je u duhu i naše stranke, socijal-demokratskih vrijednosti jer mi smo takva stranka, solidarna. I upravo je najviše ulaganja bilo iz Grada Zagreba prema Vukovaru i prema Kninu, a tamo ste vi čvrsto na vlasti. I vidite, mi nismo od toga radili razliku, niti ćemo raditi od toga razliku. Krajevima posebne državne skrbi treba pomoć. Ljudima koji nemaju treba pomoći, ljudima koji imaju manje, treba pomoć i to ćemo nastaviti raditi. Da je sredstava bilo dovoljno u državnom proračunu koji vi kontrolirate, možda mi ne bi trebali intervenirati, ali nama je drago kad možemo pomoći i nastaviti ćemo pomagati i više i jače, i budite bez brige i mirno spavajte, ako je obećano, sigurno će građani Pakraca dobiti ono što ste i tražili i u tome neće biti nikakvih problema, a mi ćemo nastaviti pomagati svima onima kojima je pomoć potrebna, a i danas-sutra kad dođemo na vlast, još više u Slavoniji, pogotovo u Slavoniji. Zahvaljujem. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. nedostajuća sredstva iz siromašnog proračuna Grada Pakraca jer to je još jedan način da dodatno opremimo uz sve ove aktivnosti Ministarstva zdravstva našu bolnicu. Možda drugom prilikom, biti će mi drago da vas pozovemo, posebice vas koji još niste trčali nekakve maratone i slične aktivnosti u gradu pa da stvarno, evo pokušamo pomoći i Pakracu i Lipiku tim građanima. Samo jedan dodatak vezano za prihode koji se šalju iz Zagreba na područja Hrvatske. INA, benzinske crpke u Pakracu i Lipiku i ostalim dijelovima Republike Hrvatske, Croatia osiguranje, Privredna banka Zagreb, sve ostale tvrtke, ustanove koje imaju sjedišta u Gradu Zagrebu, gdje uredno uplaćuju svoje poreze i obaveze, skupljaju veliki broj prihoda po cijeloj Hrvatskoj. Pa red je da se dio tih prihoda … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Bez dobacivanja. **Huška, Davor (HDZ)** … vrati tamo gdje su skupljeni. I kolege, ja vas nisam stvarno prekidao dok ste govorili, pa malo kulture, možemo poslije u kafiću

dopodnevno zasjedanje. Nastavljamo u 15 sati. Prvi na redu je uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Hvala lijepa i želim vam u slast. Hvala